Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Željko Tufekčić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Dakle, radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom broj 23. iz 2014. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. Ministarstvo financija izradilo je Nacrt prijedloga zakona o koncesijama. Osim ove uskladbe sa rečenom direktivom ovim se prijedlogom zakona uklanjaju i uočene manjkavosti i nedostatci postojećih zakonskih rješenja. Ovim zakonom se propisuje uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za davanje koncesija koji će osigurati učinkovit sustav koncesuiranja, transparentan pristup tržištu svim gospodarskim subjektima kao i učinkovitu pravnu zaštitu. Pritom treba istaći kako je dosadašnji zakonodavni okvir RH u području koncesija u velikoj mjeri već u stvari usklađen sa odredbama predmetne direktive. Naime, kada je donošen postojeći Zakon o koncesijama iz 2012. godine ova direktiva s kojom sad u potpunosti usklađujemo zakon već je bila u nacrtu pa se prilikom izrade zakona nastojalo ugraditi sve ono što se prepoznalo da će bit novosti rečenom direktivom. Dakle, ovim se sad prijedlogom zakona vrše određena usklađivanja koja su rezultat konačnog usuglašavanja i donošenja konačne verzije predmetne direktive. U području koncesija opći zakonodavni okvir čini Zakon o koncesijama kojim su uređeni postupci davanja koncesija, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija, te druga pitanja u vezi s koncesijama. A posebnim sektorskim zakonima uređuju se posebna pitanja vezana za koncesije koje se daju za djelatnosti i u područjima uređeni tim zakonima, te se u postojeći sustav koncesija isti izravno su povezani ti posebni zakoni na krovni zakon, tako da funkcionalnost sustava koncesija donošenjem ovog zakonskog propisa neće biti ni na koji način dovedena u pitanje. Također važno je naglasiti kako je Zakonom o koncesijama jasno postavljena uloga Ministarstva financija kao javnog pravnog tijela koje provodi politiku koncesija. Konkretno, to znači da predstavlja sve mjere i aktivnosti usmjere uspostavi i održavanju učinkovitog sustava davanja koncesija, a osobito nadzorom provedbom ugovora o koncesijama, vođenje registra koncesija, sudjelovanje predstavnika Ministarstva financija u postupcima davanja koncesija, praćenje provedbe ugovora o koncesijama s obilježjima javno-privatnog partnerstva, izobrazbu, te praćenje međunarodne prakse u području koncesija. Svakako treba istaknuti kako je ovaj zakonski prijedlog upućen na mišljenja i Vlada RH ga je usvojila i uputila u saborsku raspravu već u lipnju 2016. godine, dakle on je de facto prošao dva puta proceduru usklađivanja sa svim ministarstvima. Međutim, kako su se dogodili parlamentarni izbori tadašnji u lipnju izrađen prijedlog zakona nije završio u Saboru nego se onda u studenom i prosincu ove godine rađen je dodatni krug savjetovanja sa svim dionicima i pri tom se nastojalo uvažiti prijedloge i sugestije koje bi kao takve dodatno poboljšale normativno rješenje. Utoliko možemo istaći zaista iznimnu korisnu komunikaciju sa svim resorima koja je dodatno unaprijedila normativna rješenja koja se odnose na krovni Zakon o koncesijama, te se nadamo kako će i u okviru ove saborske rasprave isti biti dodatno unaprijeđen i uvažavajući mišljenja tijekom rasprave koja će se dogoditi kroz dva čitanja. Ovim prijedlogom krovnog Zakona o koncesijama uvodi se nekoliko novina, a pri tome je važno za istaći sljedeće. Prije svega ovaj Zakon o koncesijama predviđa tri vrste koncesijskih ugovora, a to su koncesija za gospodarsko korištenja općeg ili drugog dobra, koncesija za usluge, te koncesija za radove. Jedna od važnih novina je da se prijedlogom zakona ugovor o koncesiji određuje kao upravni ugovor. Naime, u suradnji sa Ministarstvom uprave koje je nadležno za tumačenje odredbi Zakona o općem upravnom postupku, DORH-om i Uredom za zakonodavstvo nedvojbeno je utvrđeno da ugovor o koncesiji ima sva obilježja upravnog ugovora. Za istaknuti je da je ovakvo rješenje na tragu rješenja u mnogim drugim državama članicama EU. U skladu s tim, a poradi pojašnjenja za istaknuti je kako sklapanju ugovora o koncesiji prethodi donošenje odluke o davanju koncesije kao upravnog akta. Odluka o davanju koncesije donosi se nakon provedenog upravnog postupka kao što se i rješenje po ZUP-u donosi nakon upravnog postupka. Po ZUP-u upravni ugovor sklapa se radi izvršenja prava i obveza utvrđenih u rješenju, a isto je sadržaj ugovora o koncesiji. Upravni ugovor po ZUP-u sklapaju javno pravno tijelo i stranka, što je u Zakonu o koncesijama detaljnije razrađeno. Ugovor o koncesiji sklapaju davatelj koncesije i koncesionar. Takav način uređenja koncesija dakle provedba upravnog postupka, donošenja odluke o koncesiji, te sklapanje ugovora o koncesiji s koncesionarom uređen je još Zakonom o koncesijama iz 2008. godine, a ovim prijedlogom zakona ugovor o koncesiji se odgovarajuće naziva upravni ugovor u skladu sa sadržajem Zakona o općem upravnom postupku. S ciljem stvaranja uvjeta razvoja koncesijskih modela u okviru definiranog ovim zakonom je omogućeno ugovaranje arbitraže što nije karakteristično za upravne ugovore, a što se predviđa zbog izjednačavanja položaja stranih i domaćih pravnih osoba s obzirom da je bilateralnim ugovorom o zaštiti ulaganja stranim pravnim osobama omogućeno ugovaranje arbitraže, a što bi trebalo ohrabriti ulagače. Za sve sporove koje se odnose na ugovore o koncesiji obzirom da se radi o upravnim ugovorima, nadležan je Upravni sud, a ne kao do sada Trgovački sud. U smislu ovog zakona jedna od značajnih promjena u području koncesija je razdvajanje odredbi za postupak davanja koncesija iznad i ispod praga određenog direktivom. Naime, praksa je pokazala da dolazi do nedoumica u primjeni odredbi zakona prvenstveno za koncesije male vrijednosti. Prijedlogom zakona propisana je primjena pravila ispod i iznad vrijednosnog praga koje propisuju predmetne direktive dodjele koncesije i procijenjena vrijednost jednake ili veće od 5,2 milijuna eura. Normativno rješenje predviđa različite postupke davanja koncesija za koncesije ispod i iznad vrijednosnog praga koji su sadržani u glavi 3 i 4 dijela prvog prijedloga zakona, dok su ostale odredbe zakona primjenjive na sve koncesije neovisno o njihovoj vrijednosti i vrsti. Nove odredbe prilagođene su posebnostima sustava koncesije u RH koji poznaje tri vrste koncesije. Do sada su bile prepoznate javne usluge i javni radovi, no s odmakom od javne nabave isto gubi predznak javno, te u svojoj naravi obuhvaća i veliki dio komercijalnih djelatnosti za koje je dosada bilo ključno da su javne. Ovim zakonom se utvrđuju elementi postupka davanja koncesije pri čemu se za koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra primjenjuju osnovna načela i elementi ovog zakona koji se razrađuju u posebni sektorskim zakonima, a u odnosu na koncesije za javne usluge iznad praga se primjenjuju odredbe koje su uređenje postupanjem u okviru Zakona o javnoj nabavi. U odnosu na koncesiju za radove bez obzira na njihovu vrijednost primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi u postupku provedbe što se pokazalo kao prihvatljivo rješenje uvažavajući prethodna iskustva i određenja iz zakonskog rješenja iz 2012. godine. Zakonom se uvodi pojam rezervirane koncesije na način u kojem davatelj koncesije može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima davanja koncesije jedino zaštitnim radionicama i gospodarskim subjektima, čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili može za takvu koncesiju omogućiti provedbu u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja. Isto će podrobno biti regulirano odredbama posebnih zakona koji će utvrditi okolnosti i definiranje navedenih ugroženih skupina za koje se može provesti postupak davanja koncesije, o čemu odlučuju davatelji koncesija ovisno o području koncesioniranja. Zakonom se dodatno jača postupanja koja se odnose na pripremne radnje koje obuhvaćaju nadležnost samog davatelja koncesije koji je ključan u određenju postupaka i područja davanja koncesije. Time se osigurava učinkovito davanje koncesije i prepoznavanje svih njenih elemenata u odnosu na interes na tržištu, odnosno potrebe države ili lokalne razine koja je nadležna za davanje koncesije. Pripremne radnje predstavljaju temelj davanja koncesije u kojima će davatelj na osnovu iskazanog interesa ili prepoznavanja potreba različitih projekata kroz pripremne radnje odrediti optimalne oblike područja koncesioniranja, a što dokazuje studijom opravdanosti, odnosno analizom davanja koncesije. Namjera je zakonodavca kroz ovakvo određeno postupanje omogućiti kreiranje još boljih koncesijskih aranžmana i postizanje bolje vrijednosti za novac. Ovim zakonom uvodi se obveza davatelja koncesije da preko stručnog povjerenstva i izrade Studije opravdanosti prepozna fiskalne učinke u području koncesija, a koje kao takve mogu imati negativne učinke na javni dug, odnosno manjak, višak općeg proračuna RH. Na ovaj Na ovaj način, a to smo definirali u zadacima stručnog povjerenstva navodi se jasna obaveza davatelja koncesije da u području javne infrastrukture prije davanja koncesije prepozna mogućnost iste negativno u odnosu na javni dug, odnosno deficit. Iako najveći broj koncesija nema obilježja koja će negativno utjecati na javni dug ovim se za neke od projekata a što su pokazale iskustva u samom pripremi koncesijskog projekta vodi računa o njegovim post učincima na statističko određenje i utjecaj koji isti ima na javni dug i deficit. Ova mjera je izravno povezana i s drugim aktivnostima koje će poduzimati Ministarstvo financija, a posebice u dijelu fiskalne odgovornosti, gdje će u obliku metodologije biti jasno razrađeno postupanje javnih tijela kod donošenja odluka o velikim kapitalnim projektima u koje ulazi javno-privatno partnerstvo, te koncesije da prije samih početaka istih jasno iskomuniciraju postojanje ovakvih mogućnosti, odnosno mogućnosti utjecaja na javni dug. U odredbama ovog krovnog Zakona o koncesijama jasno se navode i obvezni razlozi isključenja gospodarskih subjekata u sudjelovanju u postupcima davanja koncesija, a što ima i svoj jasan antikoruptivni značaj koji je kao takav jasno naveden. Ovim prijedlogom zakona su detaljno propisani obvezni i ostali razlozi isključenja gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije što je jedna od novina u zakonu, budući da u postojećem Zakonu o koncesijama isto nije bilo detaljno propisano već se oslanjalo na Zakon o javnoj nabavi. Ulaskom RH u EU nužno je bilo implementirati direktivu 23. iz 2014. koja propisuje razloge isključenja gospodarskog subjekta na način da ih dijeli na obvezne i ostale razloge. Također u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa propisana su i taksativno navedena kaznena djela i članci Kaznenog zakona na koje se ta djela odnose, a sve u svrhu dodatnog pooštravanja i definiranja uvjeta prijave na natječaj za davanje koncesije kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio prostor za korupciju i zaštitilo interese RH. Postupci i obavijesti tijekom provedbe postupka dodjele koncesije, te elementi tih obavijesti jasno su određeni što uvelike doprinosi transparentnosti, ali i jačanju konkurentnosti u postupcima davanja koncesije što je važna odrednica kojom se u sustavu koncesija nastoji postići u ostvarenju načela vrijednosti za novac. Uzimajući u obzir da naknade za koncesiju u bitnom predstavljaju oblik javnog davanja kao sljedeći korak usmjeren na jačanje i unapređenje sustava koncesija, ovim zakonom se uređuje djelotvornije i učinkovitije provođenje inspekcijskog nadzora od strane Ministarstva financija. U odnosu na odredbe krovnog zakona bit će potrebno pristupiti usklađenju posebnih zakona u sljedećih 6 mjeseci, te bi se time stvorio okvir u kojem bi se u još većoj mjeri iskorištavali potencijali i razvoj instituta koncesije. Sadašnji sustav pokriva 22 područja koja su prepoznata kao područja u kojima se osobito omogućava dodjela koncesija. Ista su regulirana posebnim zakonima, te u okviru istih postoji i jasna poveznica sa krovnim zakonom, tako da donošenje ovog zakonskog akta ne utječe na provedbu budućih postupaka davanja koncesija bez obzira na navedeno usklađenje. Naime, s ciljem unapređenja sustava Ministarstvo financija će predložiti Vladi RH usklađivanje posebnih sektorskih zakona, te će se na taj način provesti normativno usklađenje, ali i usklađenje koje se odnosi na pitanja boljeg dizajniranja koncesijskih modela i određenja naknada koje će na pravilan način odrediti omjere naknada i same vrijednosti koncesija. I na kraju a što je iznimno važno istaknuti u odnosu na predloženo ovim normativnim rješenjem želja nam je istaknuti jednu od važnih novina koja je uređena ovim krovnim zakonom, a to je uvođenje pojma strateških interesa RH u području koncesija čime se isti nastoji dodatno definirati i kao takav štititi. Kao strateški interes prepoznate su koncesije za izgradnju i upravljanje autocestama izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenos i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina. Ovim su zakonom definirani kao strateški interes RH. Za pojedinu koncesiju koja je prepoznata kao strateška koncesija predviđa se donošenje posebnog zakona u slučaju da se odluči dodijelit koncesija na nekom od navedenih područja, a Hrvatski sabor naravno može proglasiti i dodatne koncesije koje kao takve jesu od strateškog interesa. Na ovaj način nastojala se u većoj mjeri odrediti postupanje s javnim dobrom i strateškom infrastrukturom, te dodatno ojačati postupanje sa istima uz jasnu nadležnost Hrvatskog sabora. Zaključno a u odnosu na normativno rješenje koje se provodi kroz krovni Zakon o koncesijama želja nam je ukazati na nekoliko važnih činjenica koje će i u budućnosti određivati učinkovitost ovog sustava koji zasigurno treba biti prepoznat od svih dionika javnog sektora kao takvog. U tom smislu u odnosu na prijedlog ovog zakonskog akta želimo istaći sljedeće. Nacrtom ovog zakona namjera je u još većoj mjeri potaknuti razvoj instituta koncesije u okviru osmišljavanja projekata i određenje učinkovitog okvira za stvaranje dodane vrijednosti. Uspješna provedba ciljeva utvrđenih ovim zakonom ovisit će o angažmanu davatelja koncesija uz usku suradnju unutar resornih tijela i prilagodbu i sukreiranje politike koncesija sa zainteresiranim investitorima. Zakon o koncesijama tek je prvi korak i kao takav daje okvir koji će omogućiti daljnje intenziviranje aktivnosti u osmišljavanju kvalitetnih projekata. Također novim zakonom se u još većoj mjeri omogućava jasno postupanje davatelja koncesije i zainteresiranih investitora. Zakonom se omogućava transparentan okvir i jasna pravna zaštita u postupcima davanja koncesija svim zainteresiranim investitorima i sudionicima u postupku koncesioniranja. Uspješnost provedbe zakona zahtjeva dvosmjeran način komuniciranja davatelja koncesije i prepoznavanje javnih i privatnih potreba odnosno interesa potencijalnih investitora, koncesionara. Potencijalnim koncesionarima mora se omogućiti otvoreni dijalog i pokretanje investicijskih aktivnosti s davateljem koncesije. Nepostojanje dvosmjerne komunikacije interakcije privatnog i javnog sektora ne može zamijeniti ni najbolje normativno rješenje. Koncesije su jedan od važnijih instrumenata koje može potaknuti gospodarski rast. Vlada RH je prepoznala važnost jačanje gospodarske aktivnosti i u okviru mjera ekonomske i fiskalne politike, poduzima niz radnji odnosno mjera usmjerenih aktivaciji državne imovine i privlačenju stranih investicija. Ovaj prijedlog zakona smatramo vrlo dobrom podlogom za saborsku raspravu i očekujemo da će kroz dva čitanja rezultirati donošenjem Zakona o koncesijama koji će osigurati učinkovit i transparentan sustav koncesioniranja u RH, stoga smo kroz dva čitanja otvoreni za sve prijedloge i sugestije koje će upravo tome doprinijeti. Hvala vam lijepo. Hvala. Zastupnik Miro Bulj javio se prvi za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Kada govorimo o koncesiji i zaštiti hrvatskih i rekli ste povećanju gospodarskog razvoja u Hrvatskoj i učinaka, ja bih samo spomenuo Zračnu luku Pleso, danas koja se zove dr. Franjo Tuđman gdje je očito kako je se radilo protiv interesa RH davajući interesa RH davajući tu koncesiju. Činjenica je da je tadašnji ministar Hajdaš Dončić govorio da neće biti javni dug, da Hrvatska država neće imati što je bila dezinformacija i laž da je 311 311 milijuna eura u biti bilo deficit u 2014. godini. I ne samo to, mi smo Francuzima dali što oni ne bi sigurno napravili na svojoj Zračnoj luci de Gaulle dali smo im pravo kada imaju gubitke manje letove nego po ugovoru da im Hrvatska država nadoplaćuje. To je korupcija, to je kako se ne štite nacionalni interesi i kako se radi u interesu stranih tvrtki i kompanija u javno privatnom partnerstvu. To je ono štose ne smije događati u Hrvatskoj. I još smo je nazvali po dr. Franji Tuđmanu, a Hajdaš Dončić je napravio da je Francuzima francuske interes te tvrtke zaštitio, a ne hrvatske interese. Pa bih vas zamolio koja su vaša saznanja koje su projekcije po pitanju Zračne luke Pleso ili dr. Tuđman? I kako će Hrvatska država to je sada Vlada zaštititi ovaj ugovor koji je štetan za RH i u primjeru deficita u proračunu i u ovome ugovoru gdje ako bude manje ugovorenih letova da će Hrvatska imati veće štete. Plaćati to jest. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku državni tajnik Tufekčić. Pa se ovom prilikom ne bih osvrtao na konkretan slučaj. Nažalost, dogodilo se da su pojedine koncesije i pojedini ugovori o koncesijama završili u statistici javnog duga. Upravo zbog toga ovim zakonskim rješenjem predviđamo da prilikom dodjele koncesije, a u sklopu izrade studije opravdanosti da se jasno vodi računa i o mogućem utjecaju dodjele koncesija na javni dug. očekujemo da se u budućnosti takve stvari ili neće događati ili da će unaprijed biti prepoznate da imaju elemente javnog duga pa sukladno tome moći će biti donešene i relevantne odluke. Hvala. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče. Dakle u potpunosti se s vama slažem da je ovo osobito važan zakona, jednako tako kao što je bio i Zakon o javnoj nabavi. Davno je Arhimed rekao „Dajte mi dovoljno dugačku polugu dobar oslonac pa ću podići zemlju#. Mogao bi neki poduzetnik reći dajte mi dobar ugovor o koncesiji da vide što ću biti uspješan poduzetnik. Dakle ovo je vrlo važno područje i kada govorimo o borbi protiv korupcije onda svaki zakon koji će omogućavati da ovaj postupak bude transparentniji treba pozdraviti. Međutim ono što mene brine, a kada smo govorili o Zakonu o javnoj nabavi iako sam tamo vidio, ovdje ne vidim u javnoj raspravi ili nisam dobro gledao ili ne postoji, jeste li vi razgovarali za vrijeme ili je bilo kakvih primjedaba od jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave vezano za ovaj zakon. Naime, i ovdje se kao i u Zakonu o javnoj nabavi ponovo propisuje osnivanje povjerenstva, ovdje se definira sedam članova, jedan od njih mora imati certifikat o javnoj nabavi, sve je to uredu. Međutim, ponovo upozoravamo na to koliki su zapravo kapaciteti jedinica lokalne samouprave. Nadalje, tehnički mi nije jasno u članku 7. se spominje da sve pripremne radnje provodi nadležno upravno tijelo jedinica lokalne i područne i područne samouprave. Kada govorimo o lokalnoj samoupravi, jeli to pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili je to načelnik općine ili bi tu trebalo onda stajati načelnik ili čelnik tijela? To mi nije jasno. Onda se u članku 14. kaže da taj čovjek ili ta osoba imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju. Dakle riječ je o vrlo važnom postupku jer kod koncesije građani osim što u startu mogu biti, ajmo reći tako uvjetno oštećeni i oni kasnije cijenom usluge koju će plaćati to može djelovati na njihove životne troškove. I gdje povjerenstvo zapravo, gdje prestaje njegov mandat da tako kažem? Promjenom zapravo čelnika općine prestaje mandat i onda kad to Povjerenstvo može reći ja se više s tim neću baviti, mi smo svoju odluku donijeli. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kada govorimo o koncesijama, odnosno koncesijskim naknadama, bogatstvu koje RH stavlja u gospodarsku funkciju i na tome tvrtke, pojedinci i društvo temelje i gospodarski rast RH moje pitanje je sljedeće gospodinu predstavniku Ministarstva financija. Što je i kako se naplaćuju više stotina milijuna kuna duga koncesijskih naknada? I druga stvar koja je posebno bitna je vezana uz INA-u pošto se sada spominje kupnja INA-e a vidimo da INA odnosno Mađari koji su većinski vlasnici u INA-i plaćaju u Hrvatskoj 10% koncesijsku naknadu. A u Mađarskoj primjerice ta naknada je veća i za neka starija postrojenja iznosi čak do 60%. U Hrvatskoj se proizvede 7 stotina litara nafte godišnje i sa te strane Hrvatska ubire naknadu koncesijsku nekih nekoliko stotina milijuna kuna. Kada bi ta naknada bila duplo veća primjerice kao što je recimo u Sloveniji 18% ili u Rusiji zna biti čak i 22%. Hrvatska bi godišnje 2 stotine, 3 stotine milijuna kuna više uprihodovala od koncesijske naknade i ne bi imala potrebe na taj način možda prodavati HEP kao što je sad zamislila hrvatska Vlada, ne bi možda, nego sigurno ne bi mogla, ne bi imala potrebu prodavati HEP nego bi se iz tih novaca moglo financirati eventualno kupnju INA-e. Znači zanima me zbog čega toleriramo i dalje i nakon ove situacije oko INA-e, zbog čega toleriramo najnižu koncesijsku naknadu za rentu, za naftu i plin u ovom dijelu Europe ili u EU Mađarima koji od te nafte i od tog plina zarađuju, a nas sa druge strane ocjenjuju vezano uz prodaju dionica INA-e. Hvala lijepo.

Jednako tako vodi i Ministarstvo financija koje ima ustrojeno pri sebi registar koncesija u sastavu kojeg su i vidljiviji prihodi, odnosno naplata same koncesije, a jednako tako i putem inspekcijskog nadzora. U ovom slučaju to je opet Ministarstvo financija odnosno Carinska uprava. I prema podacima o odnosno dugovima po koncesijama za 2016. godinu to je razina duga na razini od nekih 180 milijuna kuna i puno je manja od onog što je na nekim od odbora bilo isticano kao dug po koncesijskim naknadama koji nije naplaćen. A glede drugog konkretnog pitanja, ja vam zaista ovog časa to ne mogu odgovoriti, ali zasigurno je bilo vremena u svim proteklim godinama unazad da se takva odluka donese i da se eventualno izmijeni visina naknade koju i naplaćujemo. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnica Anka Mrak-Taritaš javila se za repliku. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajnik. Vi ste otvorili ovim zakonom još jednu temu koja će sigurno u svjetlu svih drugih interesa vezano uz koncesije malo ostati zanemarena, pa bih ja voljela da ipak jasno odgovorite. Dakle u težnji da neke situacije pojednostavimo, da neke postupke pojednostavimo bojim se da je ovdje došlo i ide se u suprotnom smjeru. Ugovori postaju upravni postupak, odnosno ugovori su upravno rješenje i u smislu Zakona o općem upravnom postupku na njih će se primjenjivati odredbe tog zakona. Paralelno s tim u izlaganju ste rekli da ste ostavili arbitražu. Dakle, arbitraža je nešto novo što je novo na ovim našim prostorima iako arbitraža u uhu svih ne ostavlja baš dobar dojam gledajući ovu zadnju arbitražu koja je bila vezano uz Hrvatsku i uz INA MOL. Ali hajdemo se vratiti u Hrvatsku. Dakle, arbitraže su krenule funkcionirati kad je bilo riječ o ugovorima one dobro funkcioniraju i vi ste se odlučili zajedno sa nadležnim ministarstvom da ugovor bude opći, dakle da bude upravni akt, da se na to primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku u smislu tužbi i svega ostalog. Pretpostavljam da ste radili neku simulaciju što to vama znači, da li je to otvoreniji postupak, propulzivniji ili će u tom dijelu ipak on ostati malo zakočen i dovesti do sporijih odluka, pa me zanima razgovor eventualno koji ste vodili i stav koji je bio u odnosu na to. Pretpostavljam da je ipak rađena simulacija da bi to trebalo biti bržije i operativnije.

kao što sam u uvodnom izlaganju rekao i od srane Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ureda za zakonodavstvo i DORH-a jasno je rečeno, jasno je prepoznato da Ugovor o koncesiji ima sve elemente upravnog ugovora. Dakle, radi se o odnosu javno pravnog tijela i gospodarskog subjekta. Jednako tako takvo je rješenje na tragu i rješenja koja postoje u brojnim državama članicama i gdje takav sustav dobro funkcionira. Glede arbitraže upravo iz razloga da se potencijalni budući investitori ne bi uplašili hajmo reći tog na neki način svog podređenog položaja u odnosu na javno-pravno tijelo uveden je institut arbitraže kao mogućnost rješavanja sporova ukoliko se to ugovorom ugovori. Ono što je također važno spomenut arbitraža se događa na području Republike Hrvatske i službeni jezik arbitraže je hrvatski. Hvala. Hvala. Za sudjelovanje sa ovim otvaram raspravu. Za sudjelovanje u raspravi Klub zastupnika Živog zida javio se. izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je na 7. sjednici održanoj 26. siječnja ove godine Prijedlog zakona o koncesijama koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 19. siječnja. Raspravu o navedenom prijedlogu odbor je proveo sukladno odredbi članka 179. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju iznio je državni tajnik Ministarstva financija istaknuvši kako se ovim prijedlogom zakona uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s direktivom 214/23/EU parlamenta i Vijeća o dodjeli Ugovora o koncesiji transparentnije propisuju pravila postupka provođenja i dodjela koncesije uvodi fleksibilnost za uvjete i izmjene ugovora o koncesiji. Nadalje, predviđaju se različiti postupci davanja koncesije za koncesije ispod i iznad vrijednosnog praga, a za ugovor o koncesiji sklapat će se upravni ugovor čime se ugovor o koncesiji stavlja u režim Zakona o općem upravnom postupku. Ovaj prijedlog zakona razlikuje tri vrste koncesija, koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesije za usluge i koncesije za radove, a koje su prilagođene posebnostima sustava koncesija u RH. Važna novina prijedloga zakona je uvođenje strateških interesa RH u području koncesija, određuje se mogući utjecaj koncesije na javni dug, te preciznije propisuje pod dugovanje radova i učinkovitiji inspekcijski nadzor. Prijedlogom zakona uvodi se pojam rezervirane koncesije kojom se mogućnost rezerviranja koncesije za sudjelovanje u postupcima davanja koncesije daje zaštitnim radionicama i gospodarskim subjektima s namjerom društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju. Predlagatelj navodi kako je postignuta visoka razina međuresorne suglasnosti u pripremi prijedloga zakona, te kako se zakonom definiraju glavni kriteriji postupanja u postupcima provođenja i dodjele koncesije, no kako će za potpuno provođenje biti potrebno pristupiti izmjenama i dopunama posebnih zakona. Uz navedeno naglašava kako Ministarstvo financija priprema akcijski plan kojim će se obavezati nadležna ministarstva na prilagodbu posebnih zakona. Na postavljena pitanja o koncesijama za vode i ugljikovodike predstavnik predlagatelja istaknuo je kako ne gospodarske usluge od općeg interesa nisu predmet koncesija, te kako se ne može govoriti o komercijalizaciji korištenja voda, a eksploatacija ugljikovodika predstavlja zasebnu regulativu koja je u skladu sa direktivom u nadležnosti svake države članice. Članovi odbora istaknuli su važnost prepoznavanja specifičnosti u dodjeli koncesija koje se odnose na aktiviranje nekorištene državne imovine i stvaranje fleksibilnijih uvjeta za privlačenje investicija. Na pitanje o aspektu utjecaja koncesije na javni dug, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se isti odnosi na potencijalno zaduženje RH kod raskidanja koncesija. Nadalje, prema obrazloženju predlagatelja zakonodavac kao predmet koncesije može propisati i DTK mrežu osim ukoliko posebnim propisom nije drugačije regulirano, no ne i telekomunikacijsku mrežu. Na upit o planiranim koncesijama predstavnik predlagatelja navodi kako je cilj ovog prijedloga zakona poticanje investicija, te kako će Vlada RH izgraditi jednogodišnje ili trogodišnje planove davanja koncesija. Istaknuto je mišljenje kako je uz Prijedlog zakona o koncesijama kao temeljni zakon trebalo pristupiti istovremenoj cjelovitoj prilagodbi posebnih zakona kako bi se osigurala učinkovitost postupaka provođenja i dodjela koncesija, a po uzoru na usvojeni paket poreznih zakona. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sedam glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke, pod 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o koncesijama, pod 2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona o koncesijama. Hvala lijepa. Hvala. Ukoliko drugi izvjestitelji odbora ne žele uzeti riječ onda otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida javio se njihov zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. gospodine predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Na samom početku ove rasprave podsjetio bih na jedan tako davni slučaj davanja koncesije. Naime, iz lipnja 2016. godine kada je premijer tehničke vlade koji ima kanadsko državljanstvo bez javne rasprave i mimo procedure, bez studija potrebnih dao koncesiju za vađenje nafte i plina tvrtkama iz Kanade, slučajno. I na taj način on 1/3 Slavonije, Srijema i Baranje dao u koncesiju, a pri tome su ostala brojna otvorena pitanja od utjecaja na okoliš, od pitanja kakvu korist ima od toga Hrvatska i lokalna zajednica pa sve do pitanja o kakvom se to točno interesu radilo, da li o privatnom, da li je bilo nekih možda koruptivnih elementa itd. Na sreću, sada ovdje dolazi zakon o koncesijama koji bar načelno omogućava da se takve stvari više u Hrvatskoj ne bi trebale ponavljati. Naime, ovaj Zakon o koncesijama predviđa da ugovori o koncesijama budu upravni, što znači da postoji mogućnost da se na njih ulaže žalba, da se oni poništavaju, da se oni preispituju. I upravo taj ugovor recimo koji je dan koncesijama za naftu i plin bi trebao biti preispitan i vjerojatno poništen ali pitanje je da li će se primjenom ovog zakona to moći retroaktivno napraviti. Ono što konkretno znači nekakav pomak bi trebao biti ali čini se da ovaj zakon kao što je rekao sam predlagatelj treba biti dorađen. Ovo je danas prvo čitanje i nadam se da će svi zastupnici sudjelovati u njegovom poboljšanju, a naš doprinos sastojao bi se na ukazivanje problema davanja koncesije za vode. u Hrvatskoj postoji oko 30-tak koncesionara vode među kojima postoje i strane tvrtke to smatramo za pogrešnim, jer voda bi trebala biti javno dobro, prema posebno prema Rezoluciji Generalne skupštine UN-a koja je donesena 2010. godine ali i prema zdravom promišljanju svakoga normalnoga građanina. Naime, svaki čovjek ima pravo na vodu, svaki čovjek bi trebao imati pravo na normalne sanitarne uvjete. Tako je bilo oduvijek od kad je vijeka i svijeta i nema potrebe, da se dakle voda uskraćuje ljudima, da se ona daje u privatno vlasništvo pojedincima. Posebno pod ovim uvjetima pod kojim se voda sada daje. Znači trenutno je u Hrvatskoj na snazi zakon da se voda daje za tri lipe po kubnom metru i da koncesionari na vodi mogu zaraditi nećete vjerovati 2000 puta više nego su uložili. Evo imamo slučaj recimo u Dalmaciji kod rijeke Cetine dat je jedan izvor u koncesiju i koncesionar plaća 200 kuna dnevno tu koncesiju. 200 kuna dnevno plaća jedno domaćinstvo vodu koju potroši mjesečno, pa si mi sad zamislimo da smo mi dali izvor vode za 200 kuna dnevno da kompletne koncesije u RH za vodu. Znači, svih 30 koncesija donosi u proračun 12 milijuna kuna. 12 milijuna kuna. To je recimo iznos koji nije dovoljan za jednu manju školu da bi se sagradilo, a te tvrtke koje su dobile pravo na koncesiju zarađuju milijarde. I sad vi zamislite da netko za ovakvu čašu vode plati ne znam manje od jedne lipe, a onda dođete u recimo restoran na more u turističkoj sezoni i platite istu tu čašu 15 kuna, do 15 kuna flaširane vode. Takve zakone, takve ugovore, takve koncesije definitivno treba spriječiti. Ali ovaj zakon još uvijek to pitanje ne rješava. Evo na stranici 14. članak 8. se, za što se sve može davati koncesija i onda u stavku 4. se govori što je strateški interes interes RH, pa se nabrajaju da su to auto ceste, željezničke pruge, električna energija, nafta, naftovodi, transportni sustav, plin a voda se ne spominje. Dakle, da li je voda strateški interes RH ili nije? Smatramo barem mi u Živom zidu da svakako je. Znači, ako već nije javno dobro, ako već nije zaštićena, dakle od toga da stranci uzimaju koncesiju, barem da je strateški interes, barem da im na takav način damo važnost i da pokažemo javnosti da brinemo za dugoročnu održivost resursa RH. Javnost Javnost o ovim podacima često nije dovoljno informirana. Treba pojačati informiranost jer recimo građani često niti ne znaju da voda koju im reklamiraju, čije reklamiranje košta daleko više nego sama koncesija te iste tvrtke je često puta manje kvalitetna u flašama nego ova voda koju dobivamo iz slavine. Postoje također sumnje da koncesionari i to opravdane sumnje dovoljno je da malo samo otvorimo Internet, da koncesionari uzimaju više vode nego što je ugovorom propisano. Trebalo bi oko toga pojačati, oko takvih stvari nadzor. I naravno ono što je nama uvijek najbolnije od svega je pogledati preko granice u Sloveniju. Evo jučer smo morali pogledati isto slučaj sa cestovnim prijevozom. Slovenci su donijeli ustavnu odredbu, u Ustav su ugradili vodu kao javno dobro. Koliko su oni dakle od nas napredniji, a mi evo, dakle u ovom članku vodu nismo odredili odredili čak ni kao strateški interes. Iz toga razloga pozivam predlagatelja zakona da izmijeni ovaj članak i da se pobrine za to da voda bude pod jačim nadzorom države, a po mogućnosti da krenemo putem Slovenije, nekih drugih zemalja i da vodu stavimo pod potpunu kontrolu Hrvatske sada i za sve vjeke vjekova za sve buduće generacije. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bunjcu. Za repliku se prvi javio zastupnik Tomislav Panenić. Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Bunjac, ja bih se prvenstveno okrenuo, zapravo na vašu insinuaciju da su oko dodjele koncesija za istraživanje, eksploataciju ugljikovodika počinjene određene koruptivne radnje. Ja bih vas pitao točno koje su to radnje jer nekako osjećam da onda bih trebao biti ja taj koji sam te radnje na kraju napravio. Ja bih samo podsjetio da javni poziv proveden je za vrijeme mandata mog prethodnika ministra Vrdoljaka tada. Ja sam kompletno tu dokumentaciju koju vam mogu reći evo da je u skladu sa svjetskim praksama dodjele gdje smo sve mehanizme zaštite RH pokušali ugraditi da raspravimo to sa svim nadležnim tijelima. Na kraju sve to skupa je rezultiralo upravo realizacijom ugovora. Ugovora o istraživanju koji u Hrvatskoj nije potpisan već davno. Naša situacija kao zemlje koju vi želite da bude neovisna, da bude samostalna, da upravlja svojim dobrim, kako ćemo upravljati dobrima ako nitko nema u ovoj Hrvatskoj tko je spreman krenuti u te troškove. Na kraju moram reći da i naša naftna kompanija INA i ona je sudjelovala na tom javnom pozivu na jedno polje kojoj su joj ugovorili o … nigerijska tvrtka oni nisu se odazvali pozivu. Prema tome, da su to baš takvi divni, krasni uvjeti da neko mora godinama investirati u istraživanje, pa zapravo dal on ima garanciju recite mi, da li on ima, ta tvrtka, bilo tko ima garanciju da će baš tamo gdje budu tražili naći naftu ili će naći plin i ako nađu da li će to biti komercijalno isplativo. I pitajte sve lokalne samouprave na cijelom području Slavonije, Baranje, Srijema gdje se to događa,

Hvala lijepa. Uvaženi kolega Panenić, nisam rekao da su bile koruptivne radnje nego da je bilo sumnja javnosti na koruptivne radnje. Vi vrlo dobro znate da je u lipnju bio prosvjed ovdje na Markovom trgu ispred Vlade. Zašto? Zato što je Vlada u trenutku kada je potpisivala takve dalekosežne ugovore bila već tehnička. Već se znalo da će biti izbori, a normalno da ako netko ima kanadsko državljanstvo i dodjeljuje koncesije kanadskim tvrtkama i to je njegov zadnji potez kao premijera, postavlja se pitanje da li je možda se takav premijer trebao izuzeti iz odlučivanja, da li je bilo pravo vrijeme. Udruge su se žalile da nije bila provedena javna rasprava. Ja inače osobno bih volio znati iz tih ugovora npr. da li se u Hrvatskoj provodi metoda hidrauličkoga frakturiranja? Ne mogu nigdje dobiti odgovor, pa ću se iz toga razloga ovih dana obratiti i hrvatskoj Vladi zastupničkim pitanjem. Poznato je da neke od tih tvrtki koje su potpisale ugovore za eksploataciju plina u Slavoniji, Baranji i Srijemu koriste te metode. Oni jednostavno javnost ne žele informirati o tome. Koliko znam hidrauličko frakturiranje je zabranjeno u Njemačkoj, zabranjeno je i u nekim saveznim državama SAD-a, javnost recimo na takva pitanja ne može dobiti odgovor. I što se tiče inače ulaganja u fosilna goriva, ja bih samo htio napomenuti da je ovih dana Irska prekinula sva ulaganja u plin, naftu i ugljen i u potpunosti se okrenula obnovljivim izvorima energije, isto kao i neke skandinavske zemlje i to također postavlja pitanje koliko je bilo opravdano tako recimo na brzinu

I onda postavljam pitanje, zašto Hrvatska nema jednostavno ne toči vodu i napravi jedno poduzeće koje će se brinuti o vodama i prodavati nama vodu na kraju jeftinije i zaraditi milijarde jel. Koliko znamo imamo 15 koncesionara na 30 izvora. Oni negdje 420 milijuna litara vode iscrpe iz naših izvora, državi plaćaju tri lipe, a oni prodaju znamo da je voda negdje 5, kuna, 6 kuna, 4 kuna pola litre. Samo je pitanje tko su ti koncesionari, kako su došli do tih izvora, na koji način. I pitam sada osobno evo i vas i sve ostale kako bi mi mogli imati koncesiju na vodu? Vjerojatno nikako. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Mišić. Naravno da Hrvatska bi od toga mogla imati velike koristi, dugoročno voda se smatra resursom budućnosti koja će u svakom slučaju vrlo brzo biti i vrjednija od nafte. Evo predviđaju neki da će se dogoditi najcrnji scenarij, da će se za vodu voditi i ratovi. Mi imamo slučaj da naš naš vodoopskrbni sustav ima strahovite gubitke u vodi, trebali bismo poraditi na očuvanju naših resursa. Hrvatska je neki kažu treća ili peta u Europi po bogatstvu vode, imamo bogatstvo ali pitanje je koliko pametno sa njime raspolažemo. vezano uz ovu priču uz hidrauličkom frakturiranju, oni koji crpe naftu i plin tom metodom, za svaku bušotinu potroši minimalno 30 milijuna litara vode. Osobno sam gledao u jednom selu u Međimurju gdje se nalazi bušotina INA-e, do bušotine je prolazilo dnevno stotine i stotine cisterni vode koje su bile utiskivane u zemlju da bi zemlju drobile, da bi se dolazilo do plina. Doista se postavlja pitanje, da li je to pametan način raspolaganja vodom odnosno da li onaj plin koji smo mi dobili je vrijedan te utrošene vode koja je tom prilikom bila izvučena iz izvora i na taj način potrošena. Sve su to podaci o kojima javnost nedovoljno zna, sve su to podaci koje u razvijenim zemljama s kojima se mi volimo uspoređivati, javnost osuđuje, je javnost pa i zakonodavac poduzima određene mjere, ali mi se ponašamo kao da sve to skupa nije važno, da

Hvala. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, otvorili ste važnu temu. Vi ste naravno na primjeru vode kako se ne bi sa vama mogli složiti da je voda od općeg interesa. Kad govorimo općenito o koncesijama ja se slažem da ovdje ako govorimo o uslugama i radovima mene to manje zanima. Mene više zanima kao zastupnika one koncesije koje su u području općega dobra ili javnoga dobra. Mi imamo ovdje i u članku 18. definirano, kaže: „Studijom opravdanosti davanja koncesije posebno se uzimaju u obzir javni interesi, utjecaji na okoliš, zaštita prirode itd.“ Članak koji je nekako logički prethodi ovom, kaže da zadaci stručnog povjerenstva koji provodi koncesiju je suradnja s davateljem koncesije pri izradi studija. Članak 14. kaže da pripremnim radnjama se obuhvaća imenovanja stručnog povjerenstva i izrada studije opravdanosti. Malo mi tu nije jasno da li se ta izrada studije napravi prije povjerenstva, za vrijeme dok povjerenstvo djeluje ili je to nekakav simultani rad. Ali to je sad manje važno. Meni je važnije ovo i to je bila primjedba i u javnoj raspravi zašto, ja shvaćam da Ministarstvo financija nema dovoljno ljudi. Oni su se tako ogradili, mi ne možemo poslati u svako povjerenstvo svoga čovjeka, predstavnika ministarstva iako zakonskim odredbama se ovdje u članku mislim 9. definira, zapravo ne znam koji članak stavak 9. je da ne kažem da ministarstvo može poslati. Trebalo bi zapravo stajati kod koncesija za opće dobro da nadležno, ako Ministarstvo financija ne može, nadležno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo prometa ili bilo koje drugo ministarstvo mora poslati svog predstavnika jer ministarstvo je odgovorno za javna dobra u RH i Vlada RH. i Vlada RH. Ono upravlja s tim javnim dobrima. Ne može se to svaljivati ni na jedinice lokalne samouprave, ni nikog drugog. Jer zašto bi negdje. Evo vi kažete dođe netko izbuši, kaže ima tu vode, hajmo lijepo flaširati. 7 članova povjerenstva,

Hvala lijepa. Uvaženi kolega, čini se da je stvar u tome što ova Vlada ima nekoga nadređenoga iznad sebe. Što više sudjelujem u radu Sabora i saborskih odbora to sam više uvjerenja da u Hrvatskoj jedan nevidljivi gospodar naših života postaje profit. Vlada doista načelno na papiru ima sve ovlasti kojima bi mogla urediti pitanje strateških resursa među koje spada i voda. Vlada bi trebala vodu cijeniti gotovo kao suho zlato. Vlada bi se trebala pobrinuti da voda dođe do svakog stanovnika Hrvatske. Koliko statistike pokazuju 20% stanovništva Hrvatske nije spojeno na vodovod, ali uvijek kada treba doći do realizacije zakona, dok treba doći do nekakvih izvršnih odredbi tada se pojavljuje neki ali, tada se pojavljuje neka rupa u zakonu koja ipak dozvoljava pojedincima bogatašima. Evo vidimo recimo i stranim tvrtkama koje pronađu način da uzmu to isto bogatstvo i da na njemu ostvaruju enormne zarade. Takva pitanja usprkos primjedbama zastupnika Panenića moraju, moraju jednostavno pobuditi sumnju u nama što je danas najvažnije u Hrvatskoj. Da li je danas najvažnije u Hrvatskoj raditi u interesu građana ili je ipak najvažnije na svaki način pokrpati proračunske rupe, prikazati rast BDP-a pod svaku cijenu i naravno opet omogućiti zaradu, ekstra profite onima koji imaju sasvim dovoljno svega za,

potpisivanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na šest polja u Slavoniji. Tom ste prilikom naveli mogući sukob interesa ili koruptivne radnje bivše Vlade Tihomira Oreškovića na što vam je dijelom odgovorio i kolega Panenić. Ja bih samo vam još dodao da je taj postupak koji je potpisan i okončan u lipnju prošle godine praktički započela Vlada Zorana Milanovića, odnosno Agencija za ugljikovodike raspisala natječaj na kojem je bilo više potencijalnih koncesionara, izrađena je Studija utjecaja na okoliš i data dozvola za istraživanje i eksploataciju u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Međutim, dozvola nije dokument kojim se može doista započeti eksploatacija i istraživanje, trebalo je potpisati ugovor. donošenja odluke, odnosno do izdavanja dozvole tim tvrtkama, do potpisivanja ugovora došli su izbori, došla je nova Vlada, nova administracija, novo Ministarstvo gospodarstva, ali i ista Agencija za ugljikovodike koja je pripremila ugovor i ništa drugo nije mogao napraviti ministar Panenić, niti tadašnji tehnički premijer gospodin Orešković nego potpisati ugovor. Da su sve drugo napravili bili bi napravili neko kazneno djelo ili bi izložili Republiku Hrvatsku nepotrebnim troškovima koje bi bile zatražile kompanije koje su dobile od Vlade Zorana Milanovića dozvolu za istraživanje, eksploataciju nafte u Slavoniji. To je što se toga tiče. A što se tiče vašeg navoda kako su, kako je Slovenija u svoj Ustav uvrstila vode ja vas podsjećam da je 1990. godine Božićnim ustavom člankom 52. utvrđeno da su vode prirodno bogatstvo od nacionalnog interesa … …/Upadica **Petrov, Božo (MOST)** Vrijeme. **Bačić, Branko Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvaženi kolega Bačić. Odlično, hvala što ste nas podsjetili da su vode nacionalno bogatstvo pa onda iz toga razloga onda nema drugo nego da ovaj zakon uskladimo sa Ustavom. dakle imamo zakon koji nije u suglasnosti sa Ustavom, gdje voda nije proglašena strateški interes, pa je to razlog tim više da se ta točka Zakona o koncesijama promijeni. Ja s time što sam spomenuo Vladu Tima Oreškovića nisam ni na koji način amnestirao Vladu Zorana Milanovića. Naravno da je ona također sudjelovala u tim korporativnim zahtjevima za eksploataciju nafte i plina. Sjećamo se svi onih želja da se buši Jadran, hvala Bogu da se od toga odustalo, ali to ni na koji način ne amnestira vladu Tima Oreškovića, zna se od kuda je on došao, zna se čije je interese on zastupao. On je navodno bio veliki domoljub, a nije se udostojao naučiti niti hrvatski jezik. Nadam se da takvoga premijera ova zemlja više nikada neće imati. On je u onom trenutku kada je napuštao svoju premijersku poziciju pokazao svoju pravu narav, upravo potpisivanjem ovih ugovora i još nekim potezima za koje vi vrlo dobro znate, recimo pravima koje je uzeo prilikom povratka na radno mjesto, staro-novo itd. nadam se da ovaj Zakon o koncesijama će dostići takvu razinu da će se takvi i slični ugovori koji budu potpisivani pa makar bili eventualno potpisivani pod prisilom kako ste vi naveli, naknadno se moći revidirati i

Poštovani predsjedniče. Nije potrebna povreda Poslovnika, ali ja bih napomenuo mladom gospodinu da ne vrijeđa ljude koji su došli izvana ovdje. Imate 6 generala Hrvatske vojske koji su rođeni … **Petrov, Božo (MOST)** Ja vas molim zastupnik Glasnović molio bih, bih, molim vas, koristite institut povrede Poslovnika kada je prekršen Poslovnik ne za repliku, molio bih. Iskoriste svoje pravo imate stanku

Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Bunjac, kazali ste da su vode resurs i to je nešto neprocjenjivo i zato će se ratovati i već se ratuje i geostrateški smo u položaju gdje smo na kršu, gdje imamo najkvalitetnije vode u Europi i tu smo drugi, treći po pitkoj vodi, smatraju nas tu da smo visoko. Činjenica je koliko sam iščitavao iz medija, da je na 30 godina dana koncesija izvora rijeke Cetine samo za 200 kuna, da je se na vladi Zorana Milanovića tada raspravljamo samo 27 sekundi i gospodin Jakovina i zaista evo ovdje pozivam da se uključe u raspravu i vi se možete uključiti u raspravu kada poželite, vi iz ministarstva da provjerite ovaj ugovor i da vidite šta je s tim ugovorom. Jel 200 kuna za cijeli dan bez mjerila, a građanima imamo mjerila i koriste je i plaćaju. imamo još jedan problem što se tiče voda. Npr. da li je zaštićeno po Ustavu što je rekao kolega Bačić, da li su uopće zaštićene vode Hrvatske? Jeli zakonom zaštićen krš? Ako ne zaštitimo krš, ako je po planu ono što je htio, srićom nije prošao Dobrovićev plan PGO-a pa će se Lećevica koliko toliko zaštititi i nadam se da neće uopće biti, ako u krš bude što je župan Ževrnja zalagao se da se u kršu bude odlagalište otpada, gdje su podvodne vode, te pitke vode puno veće će štete biti na te vode nego na ovo. Zato trebamo ustrajati, zaštititi krš gdje su pitke vode, a ovaj sramotan ugovor ako je provjerite, ja bih volio da se javite vi iz ministarstva, da kažete o čemu se radi i da to hitno mijenjate te koncesije jel građani puno manje vode plaćaju puno više. Hvala lijepo. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bulj. Čini se da je problem u tome što prošla vlada i sve prijašnje vlade ne poštuju svoje vlastite strateške dokumente. Znači mi imamo recimo strateški dokument Ministarstva gospodarstva iz 2014. godine koji se zove S1 u kojemu je točno poimence nabrojano što su to strateški interesi RH i mi smo to predali Europskoj komisiji mi to uopće ne poštujemo. Pitanje je da li uopće zastupnici znaju što je pobrojano u toj nacionalnoj strategiji i da li je uopće jasno da će upravo temeljem dokumenta koji smo mi sami napisali nama biti dodjeljivana sredstva iz europskih fondova. Pogledajte proračun kakav je za ovu godinu, pogledajte gdje se povećavaju stavke, na što se troši i usporedite sa našim strateškim dokumentima i primijetit ćete da ova Vlada ne poštuje ono što si je sama zacrtala kao cilj. I onda se postavlja pitanje, što će se sutra dogoditi? Jer mi taman da sada i na neki način zaštitimo vodu da li će se opet sve to skupa zaboraviti, sve to skupa izigrati i na kraju će se raditi protiv interesa vlastitih građana. Ja vjerujem da da kojim slučajem se može provesti referendum o ovom pitanju da bi 99% hrvatskih građana se založilo za to da se voda proglasi javnim dobrom. Ja vjerujem da biste i vi osobno i svi ostali to išli zaštititi, ali trenutno je stanje takvo da u Hrvatskoj imamo koncesije koje su vodu dale u ruke pojedincima i da ovaj zakon u ovakvom obliku u kakvom smo ga dobili na stol, to pitanje još uvijek ne rješava. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. Zastupnica Grozdana Perić govorit će u njihovo ime. Poštovani predsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege. Evo pred nama je Prijedlog prvog čitanja Zakona o koncesijama. Svi znamo da je sustav koncesioniranja veoma popularan i uspješan vid povjeravanja obavljanja usluga i javnih usluga i poslova privatnim osobama i to je čest način privlačenja stranog kapitala u suvremenim državama. U Hrvatskoj uvođenje koncesija u pravni poredak RH uvedeno je 1990. godine i od tada se do danas su donesena ukupno 4 zakona koji su uredili opći pravni režim koncesije. Mi kao Klub zastupnika HDZ-a podržat ćemo dobru namjeru koja s ovim zakonom želi popraviti određene stvari, ali je isto tako dobro da je to prvo čitanje gdje se mogu onda neki sporni članci ili nejasni popraviti. Predmetni prijedlog zakona kao što je i predlagač napomenuo je izrađen radi i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća iako je i do sada on prilično bio uređen, ali ovo je sada zadnji konačni oblik kojim će zapravo zakon omogućiti uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za davanje koncesija, te će napraviti jedan iskorak prema transparentnom pristupu tržištu svim gospodarskim subjektima. Kod specifičnosti ovog zakona koji je predložen spomenuto je da su, da je ugovor o koncesiji sada postaje upravni ugovor što je i praksa u mnogim europskim državama. I naravno da je to odnos javno-pravnog tijela i druge ugovorne strane i gdje je to javno-pravno tijelo na određeni način u nadređenom odnosu prema koncesionaru. Prema ovom prijedlogu, dakle u slučaju spora spor će rješavati nadležni upravni sudovi. I ono što je isto tako napomenuto moguće je ugovaranje arbitraže, gdje se to napomenulo prvenstveno kod ugovaranja velikih recimo infrastrukturnih koncesija gdje ta arbitraža bi eventualno bila uvedena ali je moguće dakle ugovoriti kod svih. Ovim prijedlogom ugovora utvrđuju se tri vrste koncesije, dakle što je bilo i u prethodnom prijedlogu zakona usluge za radove i za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra, a vrijednosni prag je povećan na 5,2 milijuna eura što je na neki način i o vrijednosti, sama vrijednost koncesije iznad ili ispod praga je bolje definirana. Kod članka 15. zakona uvodi se pojam rezervirane koncesije što je jedna od prednosti, jer na taj način se može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima davanja koncesije jedino zaštitnim radionicama i gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba sa invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju. Ili može za takvu koncesiju omogućiti provedbu u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja. Dakle, na ovaj način postoji i mogućnost jedne socijalne osjetljivosti više. Također predloženim odredbama se razrađuju pripremne radnje za dodjelu koncesija koje obuhvaćaju nadležnost davanja koncesije, a to je samo osnivanje povjerenstava, izrada Studija opravdanosti, dokumentacije za nadmetanje i slično, gdje ovdje jasno u nekim stvarima definirano tko što izrađuje. ono što je posebno napomenuto da se i propisuje obveza prepoznavanja okolnosti koje bi mogle utjecati na javni dug. Ovim zakonom pokušalo se isto tako da se isključe gospodarski subjekti i oni koji, za koje bi se procijenilo da bi dovelo do nekakvih koruptivnih pa je na ovaj način omogućena veća transparentnost ali i konkurentnost samih ponuđača. Ja ću u pojedinačnoj raspravi još napomenuti što to je u odnosu na članak 24. i 25. gdje se navode obvezne i ostali razlozi za isključenje gospodarskog subjekta koji članci bi se možda još i mogli bolje definirati. Ali kažem to u pojedinačnoj raspravi. Što se tiče naknada ovo sada postaje zapravo oblik javnog davanja i na ovaj način se djelotvornije uvodi inspekcijski nadzor od strane Ministarstva financija. Članci 98., 99. i 100. definiraju prekršajne odredbe i o njima ću se isto tako referirati u pojedinačnoj raspravi koji možda u odnosu na prethodni zakon su iznimno veliki rasponi. Jedne od velikih promjena u sustavu koje uređuje ovaj krovni Zakon o koncesijama jest i uvođenje strateških interesa RH u području koncesija. Kao strateški interes prepoznate su koncesije za izgradnju i upravljanje autocestama, izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenosi i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina. Moramo napomenuti da ovo je krovni zakon i u tom krovnom zakonu se moraju pobrojati sve moguće koncesije, a svi ostali zakoni koji se vezuju na ovaj zakon su lex specialis koji onda posebno definiraju postupak i ponašanje u pojedinoj vrsti same odobrene koncesije, isto tako i onoga tko provodi određene koncesije i koje uopće u mogućnosti se prijaviti u koncesioniranje isto tako pojedinog dobra. Za pojedinu koncesiju koja je prepoznata kao strateška koncesija predviđa se donošenje posebnog zakona, a Hrvatski sabor može proglasiti i dodatne koncesije koje kao takve jesu od strateškog interesa. Dakle na ovaj način nastojalo se u većoj mjeri odrediti postupanje s javnim dobrom i strateškom infrastrukturom, te dodatno ojačati postupanja s istima uz jasnu nadležnost Hrvatskog sabora. Zaključno, u odnosu na odredbe ovog krovnog zakona potrebno je pristupiti usklađenjima čini mi se i tridesetak posebnih zakona koji bi se trebali dogoditi u što kraćem roku dakle u nekih šest mjeseci, čime bi se stvorio okvir u kojem bi se u još većoj mjeri iskorištavali potencijali i razvoj instituta koncesije. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupnici. Miro Bulj se javio prvi za repliku. Kažete kolegice da koncesije i u drugim državama služe za razvoj gospodarstva, tako bi trebalo i u nas, da investitorima treba omogućiti da ostvaruju profit, ali da ostvaruju profit na ono što su investirale, a ne da im država subvencionira njihove gubitke i nerentabilno poslovanje. Kao što je primjer, da li je moguće da se u Francuskoj ponovit ću Zračnoj luci de Gaulle dogodi što se je dogodilo na Zračnoj luci Pleso da ugovorno ako bude manje letova da će Hrvatska država stranom znači francuskom investitoru da će plaćati tu razliku. To je nemoguće, to je štetan ugovor vlade tada Zorana Milanovića, drago mi je da je ovdje gospodin Dončić, to je jedan štetan i primjer kako se ne smije nacionalne strateške interese u ovome slučaju predavati drugima i ujedno da dug ta investicija bude i javni dug države, tj. da bude deficit povećan u 2013. ili 2014. godini sada ću provjeriti te podatke. Znači treba zaštititi zakonom i ovaj zakon nadam se da ide u tome smjeru, treba ga dobro, dobro provjeriti. Prvo je čitanje, sve što vam kažu zastupnici vi iz ministarstva ovo trebate prihvatiti za dobrobit i očuvanje javnog dobra. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Pa naravno ako je prijedlog ove Vlade da se uredi detaljnije i svaki ugovor o koncesiji je poseban ugovor i svako područje koncesioniranje je specifično. Dakle treba napraviti procjenu i treba sve sve rizike predvidjeti, a isto tako i to precizno definirati svakim ugovorom. Dakle treba zaista ući u svaki ugovor i pregledati i zaštititi u svakom slučaju interese RH. Odgovor na repliku zahvaljujem vam. Zastupnica Anka Mrak Taritaš također se javila za repliku. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Perić. Vi ste u svom uvodnom dijelu izlaganja spomenuli i referirali se na koncesije nekih drugih zemalja. I meni se čini da je dobro da ste to napravili iz jednostavnog razloga što neke druge zemlje zaista imaju pa ja bih rekla i stogodišnje prakse kako dodjeljuje se koncesija i na što se koncesija odnosi. Stoga bi bilo dobro da se i praksa koju i Hrvatska država da se ne mijenja od slučaja do slučaja nego da bude kontinuitet. Pa tako recimo Nizozemska u Amsterdamu vi ne možete uopće graditi na zemljištu nego zemljište možete uzeti u koncesiju, a država odnosno grad upravlja tim zemljištem. Stoga zaista možda je i ovo trenutak u kojem treba kroz ovaj zakon jasno reći što je to u odnosu na koncesije, s tim što se u zakonu ne spominje poljoprivredno zemljište oko šume i šumskog zemljišta isto ima određenih dilema. Dakle mi se kroz upravljanje resursima koje imamo moramo jasno opredijeliti što štitimo, možda na nečemu uopće nema koncesije, ali ako ima koncesija pod kojim su kriterijima i uvjetima. Stoga je dobro da ste se uvodno referirali na neke druge zemlje jer zaista oni imaju dugogodišnje praske i treba gledati malo preko granice i vidjeti što je neko drugi radio jer sigurno nije radio da bi sebi naštetio nego da bi sebi bio na korist. Hvala. Hvala zastupnici Mrak Taritaš. Odgovor na repliku zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Pa tako je, akademska zajednica koja se bavi tim područjem itekako ima puno napisa o tome na koji način i kakve su prakse u drugim državama. Dakle ja vjerujem da ćemo mi sa doradom ovog zakona zaista i u drugom čitanju i u svojim prijedlozima dati mogućnosti da se zaista urede i precizno urede ti odnosi jer ovdje kada se spominje šuma i šumsko zemljište ne vidi se evo npr. na koji način će biti uređen odnos šumskog zemljišta u odnosu na lov i lovstvo npr. što je isto tako vrlo važno. I mora se znati na koji način postupati i kako onda to urediti kvalitetno u samom ugovoru, a da ne dođemo u onu situaciju da ulazimo u one kaznene odredbe koje su vrlo, vrlo visoke. Dakle, ne smijemo onda koncesionara dovesti u situaciju da sumnja uopće i da li želi ili ne želi ulaziti uopće ugovorni u takav odnos sa javno pravnom osobom. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupnici Perić. Zastupnik Mile Horvat također se javio za repliku. Zahvaljujem se. Uvažena kolegice Perić. Vi ste u zadnjem dijelu svoje rasprave potakli me na razmišljanje kada ste ovdje rekli šta su strateški interesi RH za dodjelu koncesija. 8. je ovdje za mene ključni članak. Dakle, u prvom dijelu je pobrojano 22 oblasti koje su podobne za davanje koncesije, pa je rečeno u stavku 2. da koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu. I onda poslije u stavku 4. rečeno šta je strateški interes Republike Hrvatske pobrojano je, iz svega toga izostavljeno je poljoprivredno zemljište. Potpuno se slažem sa vama da je ovo krovni zakon i on bi trebao obuhvatiti i regulirati sve oblike koncesija. Sve ostalo se kao lex speciallis uređuje drugim zakonima pa i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Postavljam pitanje sad kako je moguće da smo izostavili tzv. povlaštene koncesije po kojima su se hiljade hektara davale nekome na 30 godina po cijeni od 350 kuna po hektaru, to je 50 eura, se ne razumije./… seljaka danas košta negdje oko 1800 kuna po hektaru. Neću reći kolika je šteta time pričinjena lokalnim samoupravama, pošto zakonom koji regulira taj dio raspolaganja poljoprivrednim zemljištem kaže da je 50% prihoda tih koncesija, prihod jedinica lokalne samouprave. Hajmo sračunati. Ako je kod mene kombinat dobio desetke hiljada hektara po 50 eura koliko su lokalne samouprave oštećene takvom vrstom koncesija. I postavljam pitanje da li će ovaj zakon predvidjeti mogućnost revizija nepovoljnih koncesija ne samo tu. Nismo nikad govorili o tome pod kakvim su uvjetima i cijeni date koncesije na privatna lovišta, odnosno lovišta u vlasništvu države … …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… … privatnim korisnicima. Iznenadili bi se kad bi vidjeli po kakvim bagatelnim cijenama ljudi danas imaju privatna lovišta. **Petrov, Božo Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dobar dan. Mi svi se možemo složiti da koncesija i reguliranje pitanja koncesije je jedno od temeljnih i najvažnijih stvari reći ću modernog upravljanja državom. Izravan uticaj na gospodarstvo, a isto tako i na sve ono što nije u samom opsegu posla države. Dakle, država da tu stvara generalnu primarnu infrastrukturu, a sami oblici da tako kažemo upravljanja na području, dakle koje se može koncesionirati uobičajena je europska praksa kažem, trebala je biti i Hrvatska da imamo kvalitetne koncesionare koji uslugu, dakle mogu napraviti puno bolje i puno brže nego što može napraviti recimo neučinkoviti sustav. U ovom zakonu je dobro što on ide u dva čitanja, dakle postoji dovoljno vremena da se neke stvari poprave, da se neke stvari unaprijede. Naravno da se on zbog slobodnog protoka ljudi, kapitala, dobra usklađuje sa pravnom stečevinom, pravnim propisima propisima EU i sa direktivama. I on je više-manje uz nekoliko dobrih unapređenja zapravo preslika i zakona iz 2012. godine. Uvele su se neke novine, dakle sam ugovor o koncesiji postaje upravni ugovor. Stavljen je u režim Zakona o općem upravnom postupku. Prije je bio u režimu Zakona o obveznim odnosima. Naravno da imamo i tri koncesije za usluge, radove, gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra. Vrijednosni prag je definiran na razini EU i definirane su različite procedure dodjele koncesije. Dobro je da je ovdje i koncesija na zahtjev. Generalno i ljudi koji ovdje sjede zapravo u kontinuitetu rade u Ministarstvu financija, dakle na svim ugovorima o koncesijama i znamo da je to na žalost u Hrvatskoj, a reći ću na žalost Ministarstva financija to se ne tiče ni jedne Vlade ostaje zapravo izazov kako bolje unaprijediti sustav, osobito sustav naplate i osobito sustav gdje postoji veliki broj poduzeća koja su stečajnim i predstečajnim postupcima i koji zapravo nisu platiše koncesije. To se osobito odnosi na koncesijama na pomorskom dobru. Što se tiče vođenja strateških interesa Republike Hrvatske u području koncesija, dakle ovdje je po meni dobro rađena distinkcija, da je prepoznat strateški interes koji ne može bit definiran ovim zakonom, nego može biti samo definiran kroz Sabor, a to je za koncesije za izgradnju, za upravljanje autocestama, koncesije za upravljanje željezničkim prugama, a mislim u principu isključivo na izgradnju željezničkih pruga. Prijenos i distribuciju električne energije, infrastruktura za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina. Ono što bih svakako trebalo razmisliti, a osobito sa jednom možda nespretnim pojmom, dakle propisuje se obveza prepoznavanja javnog duga, a to se može riješiti vrlo jednostavno, tako da uvijek je predstavnik Ministarstva financija ima nadležnost nad određenim povjerenstvima. Pa tako možda trebate razmisliti da na stranici 19. dakle članak 16. da je ministarstvo nadležno za financije može predložiti imenovanje svog predstavnika u stručno povjerenstvo. Možda može, mora predložiti ako želimo raditi, dakle isključivo imat kontrolu nad potencijalnim javnim dugom. Jer da se maknemo iz dnevno-političkih tema, dakle EUROSTAT je promijenio određena pravila i neke stvari koje ranije, dakle nisu bile u javnom dugu na žalost, hrvatsku žalost, jer to je na žalost svih nas ušlo u javni dug. Dakle, te stvari se apsolutno ili hoću reći neki infrastrukturni objekti do tada se nisu tretirali kao javni dug. Možda još napomenuti, ali to će bit zapravo jedan izazov za sve, a radi se o tzv. ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će povjerenstva odlučivati što je ekonomski najpovoljnija ponuda i koji su to kriteriji. Jer u Hrvatskoj ne postoji takva praksa, dakle nismo mi ni Holandija, tj. Nizozemska, a ni Velika Britanija koje imaju vrlo izraženi sistem ili sustav, dakle desetljećima, dekadama o dodjeli koncesija. Dakle, ovdje svi znamo zbog podkapacitiranosti ministarstava, dakle opet kažem tu ne, prstom ne upirem ni u jednu vladu, to je jednostavno činjenica. Imate vrlo malo eksperata koji znaju što je koncesija, dakle koncesija i način dodjele koncesije ne čita se u novinama kada se vozite vlakom ili automobilom pa postajete prepametni nego postoji cijeli niz i financijskih i pravnih i zaštitarskih eksperata koji moraju sudjelovati u samom procesu i pripreme koncesije, a isto tako i nadzora i nadgledanja. Dakle, zaključno, dobro je da zakon ide u dva čitanja, dobro je da se on i dalje harmonizira sa pravnom stečevinom, dobro je da ima nekih novina. Primjedbi ima, dakle ja smatram da se u dva čitanja one mogu popraviti, ispraviti i da ćemo na taj način pomoći gospodarstvu, a isto tako da ćemo steći nešto što je najvažnije, a to je pravna sigurnost dakle nitko neće ulagati ako nema pravnu sigurnost, već na taj način dizat samo ljestvicu i napraviti hrvatsko društvo otvorenim prema svim oblicima ulaganja. Hvala lijepa. Hvala zastupniku Hajdaš Dončiću. Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Dončić, složio bih se s vama da je dobro što iđe u dva čitanja ovaj zakon jer zasigurno treba uvažiti ministarstvo i sve ove kvalitetne rasprave. Međutim, zaista je kao što sam malo prije spominjao moram spomenuti evo i niste spomenuli dosadašnje davanje koncesija koje su investitorima u biti strani kao što je u slučaju zagrebačke zračne luke, dali smo joj ime doktor Franjo Tuđman ali to je primjer kako se ne radi u koncesijama. Vi ste tvrdili kada ste potpisali koncesiju da neće biti deficita, da to nije jamstvo, ali je činjenica da je bio deficit zbog zračne luke. Činjenica je da u tome ugovoru kada su izašli ugovori, to niste tvrdili kada ste potpisali tek kada su izašli da u tome ugovoru da smanjen broj prometa da će Hrvatska država plaćati umanjen broj. Znači sve što ste tvrdili, prvo, bio je deficit to je vaš ministar Lalovac priznao, dali ste jamstva to zavod nadležni za to tvrdi, mogu vam pročitati šta je kazao ako vam to treba, mogu vam pročitati u toku svoje rasprave, znači vi ste primjer. Isti je slučaj i Luka Gruž isto turskoj francuskoj u Dubrovniku ali je primjer Zračne luke Pleso nemoguće da bi se dogodio u Francuskoj u Parizu gdje nosi ime svoga predsjednika de Gaulle. To je točno primjer kako se ne treba štititi i zamolio bih ovdje vas iz ministarstva da provjerite taj ugovor o čemu se radi i da javnost informirate i mene kao zastupnika, a ja ću vam poslati i pitanje. I tražim da hitno odgovorite na ovo pitanje, koliko Hrvatska država gubi na ugovoru i koje su ugroze toga ugovora u slučaju da je smanjen promet

Ispričavam se svima na vokabularu. Dakle ugovor sukladno zakonu vam je objavljen u trenutku kada je potpisan. Ja ne znam gdje vi čitate da Hrvatska nekom nešto plaća. Gdje to piše u ugovoru me zanima? Dakle ovdje vam sjedi, sada vam tu sjedi čovjek koji je iz Ministarstva financija također radio na tom ugovoru. Ugovor vam je javno objavljen, dakle nema nikakvih penala, ne postoji to. Dakle koncesionar plaća naknadu gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i RH i Velikoj Gorici, ne spominje se nigdje plaćanje penala. … Broj letova nema veze. Miješate jednostavno materiju Croatia airlines i klauzule koja piše dok je Croatia airlines u državnom vlasništvu i ako se dogodi bankrot da onda oni imaju pravo na godinu dana ili na dvije godine da ne plaćaju koncesijsku naknadu i nakon toga počinju sa svima onima. Dakle nemojte miješati molim vas i brkati neke pojmove. Ugovor vam je javno objavljen i kažem zbog čega je on dijelom ušao u deficit, zato jer se promijenila Eurostat-ova praksa. To vam je jedini razlog. Zašto je u deficit ušao HRT, zašto je ušao dug od HŽ Infrastrukture? Zato jer se promijenila pravna stečevina Eruostat-a. Ali ja razgovaram o tome bi mogao razgovarati sa ljudima koji to razumiju, recimo iz Ministarstva financija gdje imam sugovornike koji kuže nešto. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a sada će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolege iz Ministarstva financija, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o koncesijama. Klub zastupnika HNS-HSU-a će podržati ovaj zakon. Podržat ćemo iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što izuzetno cijenimo napor odnosno ideju da zakon dođe u dva čitanja. Kada vam dođe prijedlog zakona u dva čitanja onda imate mogućnost zaista kroz kroz jednu kvalitetnu raspravu kazati na neke probleme, ali jednako tako predlagatelj zajedno sa drugim ministarstvima i drugim tijelima može još jedanput proći, proći određene teme tako da dobijemo što kvalitetniji prijedlog. Jednako tako dobivamo zakone na različiti način napisane. U Hrvatskoj nema nekakav standard kako bi zakoni trebali izgledati, tako da ja zaista pohvaljujem u ovom slučaju Ministarstvo financija koji je s ovakvim jednim krovnim zakonom strukturirao, napravio zaista na način da je on čitljiv, pregledan sa svim glavama, podglavama. Ja inače zaista inženjerski mislim i neusporedivo lakše mi je pratiti takav jedan prijedlog zakona. I sada dolazimo do onoga znate uvijek kada puno nekoga hvalite onda iza toga ima ali, tako da ali ima i u ovom slučaju. Pa ja bih ukazala na nekoliko tema koje su se otvorile ovim prijedlogom zakona. Dakle uvijek trebamo težiti kada radimo novi zakon ili radimo izmjene i dopune da budemo korak bolji i zaista smo korak bolji. No međutim kroz raspravu se nije ukazalo na neke stvari i ja bih voljela na to ukazati i da to svi zajedno malo promislimo i vidimo o čemu je riječ. Prvo, ono što je tema, tema je koncesije i javno privatno partnerstvo, da će se na takve koncesije odnositi propisi koji vrijede za javno-privatno partnerstvo. Mislim da tu treba biti oprezan, da tu treba i još malo možda definirati i jasnije reći koje su. Ta tanka linija između koncesije i onog što se proglašava javno-privatnim partnerstvom je zaista i u tom dijelu bi trebalo biti nekakvih pojašnjenja odnosno nekakvih još možda malo kroz neke odredbe jasnije definirati. Strateške koncesije. Tu je u nekoliko navrata definirane su strateške koncesije, a druge države ili neke države imaju različito zakonodavstvo. Jednako tako neke države za nešto što im je od strateškog interesa donose posebne zakone. Pa tako smo imali prilike vidjeti kad malo gledate zakonodavstvo iz zemalja EU, a i izvan zemalja EU recimo Slovenija nama susjedna je donijela poseban zakon kad je išla u koncesioniranje, odnosno prije odluke o koncesioniranju jednog dijela Slovenije. To su činili i Mađari, a vjerovali ili ne to su u jednom času učinili i Švicarci. Jedan kanton koji je bio …/Govornik odlučio je omogućiti strancima da dođu da ulažu, odlučio je omogućiti i strancima da mogu se natjecati za koncesije iako su vrlo zatvoreni. U tom slučaju su donijeli poseban zakon i meni se čini da je ovo što je ovim zakonom a što je državni tajnik kroz izlaganje rekao da će se za strateške koncesije, da će se za njih donositi posebni zakoni. Ti zakoni ne trebaju biti veliki. Dovoljan je zakon od petnaestak članaka, ali čini mi se da bi to tako trebalo biti jer iz tog se vidi i političko opredjeljenje države i važnost što je strateški strateški interes. Dolazimo do još teme rezervirane koncesije, rezervirana koncesija je dobra. Dobra je iz razloga što se omogućuje zaista ljudima, tvrtkama koji zapošljavaju ljude s posebnim potrebama, koji u tom ne mogu na tržištu biti kao neki drugi da imaju rezerviranu koncesiju. Ono što se meni čini da je dobro i što je tako dobar korak, a to su koncesije na zahtjev. E sad tu kad je riječ o koncesijama na zahtjev treba biti jako oprezan. Oprezan znate mi živimo u Hrvatskoj, ne živimo u nekoj drugoj zemlji i živimo tamo gdje su vam pogotovo ako postoji nekakvo odlučivanje pojedinaca tu se uvijek vreba mala opasnost. O čemu hoću reći? Mi smo do sad pogotovo kad je riječ o pomorskom dobru, tu imaju kolege koji će više govoriti o poljoprivrednom zemljištu, o šumskom zemljištu. Ja nekako sam dosta dosta se bavila u stručnom pogledu uopće korištenjem mora, izgradnjom na moru, što more je ko resurs i dolazimo do pomorskog dobra. I dolazimo do situacija koje smo imali do sad, a to je netko ima koncesiju i ima luku nautičkog turizma. I ta luka nautičkog turizma ide u proširenje. Ide u proširenje iz razloga jer mu to treba, iz razloga što dobro posluje, sve je, prostornim planom je to moguće. Napravljene su sve studije i važećim zakonodavstvom kada to danas hoće napraviti za to proširenje ide javni natječaj, ide koncesija i može se javiti netko drugi i dobiti u tom dijelu koncesiju što sigurno nije dobro. I dobre su koncesije na zahtjev. Vezane su uz koncesije na pomorskom dobru pretpostavljam baš iz razloga što je to bio problem. Vezano je uz eksploataciju mineralnih sirovina. To je recimo na polju mineralnih sirovina jednako tako bio problem, ide sanirati ili još mora dio napraviti i onda se otvara

i kod kamenoloma apsolutno jasno. To znači da se ne desi da on ima luku nautičkog turizma, dakle koncesiju na pomorskom dobru za sto vezova a onda na zahtjev dobije još dodatnih 300 vezova. To treba ograničiI čini mi se da to treba ako je ovim zakonom, treba donijet odluku da li je ovo, ovaj zakon ili neki ili ono što su pojedinačni zakoni. Jednako tako mislim da treba malo još pročešljati i vidjeti dvije odredbe. To vam je članak 68. i članak 69. Članak 68. govori o podugovorima, a 69. govori o podkoncesijama iz jednostavnog razloga tu je uvijek taj osjetljivi dio da netko dobije koncesiju, onda kome daje podugovore, pod kojim uvjetima, pod kojim kriterijima. To je ova zona u kojoj vrlo teško možete nešto kontrolirati i možete nešto utvrditi, tako da mislim da je to još dio koji treba malo definirati. Ove podkoncesije su ograničene, dakle člankom 60. samo na pomorsko dobro jer naravno kad netko dobije, meni su te marine zgodan primjer. Netko dobije za marinu, ali onda na pomorskom dobru netko uđe u podkoncesiju podkoncesiju za restoran ili za trgovinu ili za nešto slično. Tako da je to još dio koji treba definirati. Članak 57. govori o naknadama za koncesije. Naknade za koncesije vam se otvara i jedan dodatan problem, dodatan problem iz razloga što sigurno ovim zakonom trebaju biti jasnije definirani kriteriji i uvjeti. Nama se u naravi dešava, ja evo zaista ne želim se baš toliko, ali su marine, to svi znamo, znamo kako izgleda. Imate dvije marine na istom otoku i plaćaju različite koncesije zato što je jedna prije bila po jednom propisu, druga je bila iza toga po drugom propisu. Ovo je zakon kojim se treba definirati uvjeti, kriteriji, nekakvi okviri. Iz tih okvira ne treba ići van. Dakle, to treba biti bez obzira kad je tko sklapao ugovor o koncesiji to se treba ujednačiti. I dolazimo do nečeg što je vrlo osjetljivo pitanje, vrlo osjetljivo je pitanje i nekih drugih zemalja. Odredbom jednom je u ovom zakonu rečeno a to je odredba odmah u startu vezano uz šumu i šumsko zemljište, rečeno je da predmet koncesije ne može biti šume i šumsko zemljište. članice EU izvan toga imaju različite metodologije, imaju različita ograničenja, imaju različite odnose prema određenim resursima. Jednako tako mi u tu trebamo zauzeti stav. Taj stav treba vezati uz ono što Hrvatska zaista ima. Hrvatska je 6% izgrađena, dakle 5,8 i to vam je kada se radi satelitska snimka sve što nije prirodno tlo, što nije poljoprivreda ili šume ili vode je izgrađeno. Kada je riječ o poljoprivrednom zemljištu mi imamo tri boniteta poljoprivrednog zemljišta, izuzetno vrijedno, vrijedno i ono poljoprivredno zemljište koje može biti neke druge namjene. Jednako tako kada je riječ o šumama i šumskom zemljištu imamo šume koje su izuzetno vrijedne, pa onda imamo šume koje su namijenjene za različite za pošumljavanje i imamo treće to su te mješovite šume koje mogu biti za korištenje kroz koje mogu ići staze, kroz koje mogu ići rekreacijski putevi i sve ostalo. I sada dolazimo do onog o čemu treba razmisliti. Lovački domovi, planinarski domovi se principijelno rade u šumi. Dakle lovci svoj lovački dom principijelno rade u šumi. Mi ćemo ih natjerati na sljedeće da će morati ići izdvajanje šume, da će morati plaćati naknadu za šumsku masu masu odnosno za štetu koja bi bila odnosno šta bi se desilo da je šuma ostala i da ćemo to proglasiti građevinskom česticom. Ja sam sigurna da to nije dobro. Da je neusporedivo bolje da se definiraju određene iznimke koje su moguće, iznimke koje su moguće ovisno o tipovima šuma koje imamo. To znači planinarski domovi, šumarski domovi, lovački domovi oni se principijelno grade u šumi ili na šumskom zemljištu. Dajmo iznimku za to a i ovu treću vrstu šuma koje imamo to su mješovite šume koje kaže da služe za rekreaciju. Ja ne vidim razloga zašto za neku stazu rekreacije ili za nekog tko se uopće to želi nekakav dio sporta i rekreacije tamo imati ne bi mogao dobiti koncesiju. Ne mislim da zakonima uvijek trebamo riješiti sve probleme koje imamo, ali jednako tako mislim da svaki zakon treba biti korak naprijed. Mi sada imamo Zakon o koncesijama, ono što je i državni tajnik rekao da je usklađen sa direktivama EU jel u tom času su se su se već znali kako oni izgledaju. Ovaj zakon je poboljšanje, ovaj zakon bolje definira neke stvari, no međutim budući da ide u dva čitanja ajdemo učiniti još jedan mali dodatni napor, ajde neka Ministarstvo financija u smislu naknade mislim da je to dosta bitno još malo razmisli pa definira ovim zakonom određene kriterije uvjete i tako da nam te naknade budu ujednačene. A ovo što sam zadnje govorila oko šume i šumskom zemljištu je nedvojbeno resurs, ali nije svaka šuma šuma i onda će vam se desiti da je prostornim planom ta šuma mješovite namjene namijenjena za sport i rekreaciju, a tumačit će odredbe ovog zakona neko tko će tamo htjeti napraviti trim stazu i koncesionirati trim stazu neće moći. Prema tome, predlažem da do drugog čitanja se o tome razmisli, da se predlože nekakve okvire ovisno o tome koje resurse Hrvatska ima. Dakle resurse koje Hrvatska ima su poljoprivreda i šume i ja sam prva ta koja se zalaže da prema tim resursima i i vode naravno, da prema tim resursima budemo vrlo oprezni, da vodimo računa o njima, ali jednako tak trebamo s druge strane i koristiti resurse koje imamo koji su nam na raspolaganju na najbolji mogući način. Stoga samo završno, klub HNS-HSU-a će podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Mislimo da je dobar zakon, mislimo da ide u dobrom smjeru ali evo bez obzira što smo mi s ove oporbene strane nekako je poruka i ministarstvu još mali dodatni napor pa ćemo svi zajedno biti zadovoljniji i da imamo zakon koji će biti operativan u smislu da će zaista postići ono što hoćemo da sredimo cijelo to polje koncesija i da zaista iz tih koncesija i vidi se ozbiljan prihod u državni proračun. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko Kolegice Mrak Taritaš. Spominjali ste i slažem se s vama da je koncesijski ugovor ustvari ugovor javno privatnog partnerstva i da u tom smislu i treba tretirati sve one sve one obveze koje koncesionar preuzima na sebe kada ishodi koncesiju i kada mora primjerice u strateškim investicijskim projektima ulagati značajna sredstva i na taj način da se taj njegov kredit u slučaju ako ga ne vraćate tek onda uđe u javni dug RH i mislim da bi to trebalo na određeni način definirati. No nije samo problem u tome, problem je u tome kada državno tijelo tom koncesionaru nakon što je potpisao ugovor, nakon što je izrađena cost benefit analiza cijelog tog postupka omogući da korištenje te koncesije značajno poveća svoje prihode, to vi znate dobro kako je bilo za vrijeme kada je zatražen kada je međunarodna zračna luka zatražila povećanje naknada od Agencije za civilno zrakoplovstvo u slučaju izgradnje terminala u Zračnoj luci u Zagrebu gdje je samo naknada za zaštitu zračnog prometa povećana preko 100% gdje je naknada za međunarodni promet povećana za 50%, gdje je naknada za domaći promet povećana za 70% na taj način je koncesionaru omogućeno u 30 godina da dodatno zaradi 300 milijuna eura više nego što je bilo predviđeno u u trenutku potpisivanja koncesije. I tu treba postojati i možda ovim zakonom jedna ograda koja će onemogućiti da se nakon što je koncesija a prije nego što je podređeni projekt krenuo u realizaciju da se tom koncesionaru omogući povećanje prihoda, temeljem povećanja naknada koje mu odobrava državno tijelo. Na taj način držim da su oni koncesionari odnosno natjecatelji u nepovoljnom položaju jer nisu mogli raspolagati tom činjenicom da će koncesionar nakon što potpiše ugovor tako značajno povećati prihode. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Ante Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora! Kolega Bačić, apsolutno se slažem s ovim što ste rekli iz jednostavnog razloga što svakom izmjenom ili svakim novim zakonom u njega trebamo ugraditi sva ona iskustva koja smo imali prije. Kao što je već tu bilo rečeno Hrvatska ima relativno malu kratku pravnu praksu vezanu uz koncesije, koncesije su neke druge države razvijale znatno duže i naravno kroz tu praksu netko tko dolazi će iskoristiti sve opcije koje je. I ja se apsolutno slažem da svi ponuditelji moraju od početka znati sve uvjete o kojima je riječ. Najgore vam je kad vam dođe bilo kojih investitor i on misli do kraja svoje investicije da je igrao košarku a vi mu na kraju kažete da je on zapravo igrao rukomet ovako da se izrazim. Dakle, ono što moramo biti moramo biti jasni, jasni prema svim ponuditeljima ali jednako tako s druge strane država mora u određenim stvarima biti fleksibilna i prilagođavati se situaciji koja se mijenja. Situacije se mijenjaju u realnom vremenu i u odnosu na to zaista moramo voditi računa i jednako tako koristiti sve i koristiti iskustva koja smo imali do sada. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Milorada Batinića. Izvolite! Hvala potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš, iako je to krovni zakon o koncesijama istaknuli ste da bi bilo vrijedno možda neke stvari dodatno pojasniti pogotovo što se tiče koncesijama na šume i na šumska zemljišta iako u zakonu piše da nema koncesije. Naime, treba razlučiti i tu bi sugerirao čisto Ministarstvu financija odnosno izrađivaču da se ipak konzultira i sa regulativom koja definira i Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, naprosto iz razloga jer postoje šume, imaju i osim onih direktnih funkcija eksploatacija drvnih sirovina i ostale funkcije, rekreativne funkcije. Što je sa lovištima? Također obuhvaćaju iako to određeni lex specialis može definirati ali sugestija je što ste vi vrlo dobro istaknuli, znači da ne bi bilo zgorega ugraditi i u ovaj krovni zakon mogućnosti odnosno širinu dodjele koncesija na šumama i na šumskom zemljištu. Čisto sugestija. Naime, što je sa auto kampovima, to su isto imate auto kampove pogotovo na području mediteranskih šuma, područje auto kampa je u osnovi šuma, ne možete dati koncesiju. Znači čisto iz praktičnih razloga sugestija da se s tom tematikom malo više pozabavite iako je ja ću ponovo naglasiti ono što ste vi kazali, apsolutno se protivimo koncesijama na prirodna bogatstva u smislu gospodarenja šumama, isto tako i oko poljoprivrednog zemljišta bi trebalo također porazmisliti zašto ne šume, povijest nas uči tome da koncesije koje su bile dodjeljivane na šume, naravno u jednom prošlom vremenu za šume nisu bile dobre. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepa Potpredsjedniče Hrvatskog sabora! Kolega Batinić, kad ste postavljali pitanje ja sam probala izvući si van što sve se kod nas smatra šumom i šuma zaista nije sve ono što mi vidimo kao šumu koja donosi određeno bogatstvo nego šumsko zemljište vam je recimo po našim otocima područje gdje je makija, gdje je nekad davno bila šuma to ostaje šumsko zemljište. I dobar primjer ste rekli kamp. Ja vam se kad je riječ o kampovima, to će kolege koje se bave turizmom moći još detaljnije znati, imamo poseban zakon koji govori o načinu na koji se kampovi mogu graditi, što se tamo dešava sa turističkim zemljište, dakle to je svima jasno. Kampovi Kampovi su nastali u šumi, nastali su u šumi jer su nastali u hladu, dakle nisu nastali na nekakvoj ravnoj površini odnosno površini kamena gdje je bilo grijano. I neusporedivo je bolje za kampove da se dobivaju koncesije u toj šumi nego da to pretvaramo ono što danas radimo, mi to pretvaramo u građevinsko područje. Šta vam to znači? I kad šumu pretvorite kroz postupak u građevinsko zemljište, u građevinsko područje onaj koji postaje vlasnik toga mora to otkupiti, otkupuje na natječaju što nije nikakav problem, plaća naknadu što bi bilo da je tu bila šuma te kvalitete. Meni se čini a i dalje u naravi ostaje šuma jer nitko neće tamo gdje razvija kamp posjeći šumu jer mu nitko više neće doći u taj kamp. Prema tome, neusporedivo bi bilo bolje da i tamo ostane šuma. Zakon o šumama iz 2005. godine, on se mijenjao cijelo vrijeme i ja ne mislim da svaka Vlada treba donijeti novi zakon ali ono što sigurno mislim a to je imamo šume koje sigurno trebaju ostati kao takve zaštićene ali imamo i ono što se tretira šumom i šumskim zemljištem gdje sigurno možemo imati i određenu vrst koncesije. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora! Uvažena kolegice Mrak-Taritaš, svakako se s vama slažem da ovaj zakon treba podržati, on je krovni zakon i obuhvaća sve one najvažnije elemente vezano uz sam postupak koncesije. Međutim, odmah moram prići tome sa negativnog aspekta nažalost. Ako možemo reći za javnu nabavu da je kraljica korupcije koncesije koncesije mogu biti sigurno dvorac te korupcije i upravo svrha ovog zakona je transparentnost da ti svi postupci budu razvidni. Vi ste spomenuli članak 68., pardon članak 69. koji govori o podkoncesiji, važno je spomenuti članak 68. koji govori o podugovorima. Istina je da davatelj koncesije ovdje piše može u dokumentaciji, mislim možda bi bilo bolje da piše mora u dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati od ponuditelja ili podnositelja zahtjeva da u ponudi navede za koji dio koncesije namjera sklopiti podugovor. mislim da, nije mi jasno zašto i u javnoj raspravi je ta primjedba bila upućena ali ne vidim razloga zašto to nije uvaženo jer u članku 30. stavak 5. kaže: „Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.“ Čemu to, zašto otvaranje ponuda nije jasno? Pa treba pozvati novinare, to je moje mišljenje onda bi se jasnije vidjelo i ovi detalji vezani uz pod ugovaranje i pod koncesije. Nama i nije problem onih slučajeva gdje je to jasno, međutim postoji niz slučajeva u sivoj zoni gdje se radovi vrše, a da takvi ugovori niti ne postoje. Hvala. Hvala. Odgovor poštovane zastupnike Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Žagar, vi ste tu dotakli jednu temu koja je sigurno puno šira tema i od Zakona o javnoj nabavi i od Zakona o koncesijama. Ja mislim da je za svaku ovlast bolji bilo kakav zakon nego nikakav zakon. Jednako tako ja zakone doživljavam da to nismo uklesali u kamenu, da stavimo u život kada vidimo koje probleme u primjeni imamo, da se rade izmjene i dopune i ne treba od toga bježati. No međutim, bazično je problem sljedeći, mi možemo imati zakon najbolji na ovom svijetu kojim smo definirali sve, provedba zakona ovisi o nama. Mi svi koji provodimo te zakone bez obzira kao neko tko je zainteresiran s jedne ili s druge strane trebamo voditi računa i provoditi ih što bolje, što kvalitetnije i onda zatvarati sve ove sive zone o kojima ste vi govorili. Hvala. I zadnja replika uvažene zastupnice Grozdane Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovana kolegice. Spomenuli ste pomorsko dobro, kako dolazim iz kraja gdje je to zaista vrlo osjetljivo područje, zaista tu se događaju i dogodile su se određene anomalije anomalije upravo iz razloga što prostornim planovima nisu bili definirane područja i pomorsko dobro kvalitetno imamo slučajeva gdje se sada neke koncesije koje su bile tada definirane sada sa željom kada one ističu, a koncesionari žele i dalje biti na tom području i ostati, javljaju se određeni problemi jer imaju problema i sa lokalnom zajednicom i sa donošenjem recimo prostornih planova. Tako da samo pomorsko dobro, a onda uz to i turističko zemljište koje je opet poseban jedan problem koji se u svih ovih godina postojanja Hrvatske države nije kvalitetno riješio i vrlo vrlo osjetljivo područje s kojim bi se trebalo itekako dobro pozabaviti s obzirom da imamo nad tim područjima i izgrađene infrastrukture, izgrađenih hotela, a imamo isto tako ovo što ste rekli autokampova i slično, a zapravo nemamo uređene

Hvala lijepo. Kolegice Perić, vi ste spomenuli pomorsko dobro i ja sam namjerno spomenula pomorsko dobro. To je jedno od onih prostora u Hrvatskoj koji zaista kroz ovih dvadesetak godina našeg zakonodavstva nije regulirano na određeni način. Kao prvo, mi imamo definirano Zakonom o pomorskom dobru da je pomorsko dobro linija šest metara od srednjeg plimnog vala pa su onda dosta velike znanstvene rasprave što to je i kako se to utvrđuje. Linija pomorskog dobra se utvrđuje na različiti način, utvrđivana je do sada na različiti način pa neće otvoriti uopće temu brodogradilišta koja su u pomorskom dobru pa kako su ušli u restrukturiranje, tema hotela koji su djelomično na pomorskom dobru, djelomično nisu. Ono što je sigurno veliki potencijal za Hrvatsku i budućnost je zaista to pomorsko dobro. Mi to nemamo regulirano, koncesije se naplaćuje svakako, naplaćuju ih i jedinica lokalne samouprave pa nešto i županija, pa i država, pa je onda tu cijeli onaj problem s lukama da od luka naplaćuje županija pa da je bila i određene aktivnosti pojedinih gradova koji su isto htjeli dobiti status grad županija kao što ima grad Zagreb samo da bi mogli dobiti koncesiju za luke koje su županijske luke županijskog karaktera a na području su gradova, dakle tu ima niz, niz problema. Ali kada ispod tih problema koji se mogu i trebaju riješiti posebnim zakonom podvučete u crtu i stavite u nazivnik zaista je veliki potencijal koji imamo je pomorsko dobro gdje već postoji infrastruktura koja je napravljen u smislu koncesije ne plaća ništa gdje imamo uzmite sve one lučice kada bilo tko od nas ljetuje na otocima ili Kornati su krasan primjer, sve oni vezovi na Kornatima i sve to vam je van sustava i za to se ne plaćaju koncesije. Sada malo Ministarstvo financija samo da uzme jednu tu pomorsku županiju i da vidi što bi bilo da se plaćaju koncesije mislim da bi došli do jedne ozbiljne

Očekivano značajan dio rasprave povezan je sa izuzimanjem odnosno stavljanjem van koncesija šuma i šumskog zemljišta odnosno nemogućnosti davanja u koncesiju šuma i šumskog zemljišta. Intencija je naravno onemogućiti odnosno onemogućiti davanje koncesije za eksploataciju šumske mase i gospodarsko korištenje šuma u tom smislu. Međutim očito da sam prijedlog zakona možda i nije najjasniji u tom segmentu i da ćemo i sami o tome dodatno razmisliti, ali evo očekujemo i vašu pomoć u tome da se taj dio zakona i taj dio materije bolje uredi i da se omogući ono gdje šume zaista mogu odnosno prostori šuma i šumsko zemljište mogu biti stavljeni u ekonomsku funkciju na način da to ne ugrozi šume kao takve. Međutim, htjedoh podsjetiti na Zakon o šumama koji kaže da u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH može se osnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova, eksploatacije mineralnih sirovina i obavljanje turističke djelatnosti i slično kaže Zakon o šumama. Također uredbom o načinu i kriterijima davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH gdje se propisuje da su kriterijima davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH šumsko zemljište može dati u zakup na vrijeme do pet godina, a radi korištenja u svrhu odmora, rekreacije i sporta, pašarenja i žirenja, postavljanja reklamnih panoa, štandova, privremenih kioska do površine do 15 metara kvadratnih i slično. Dakle, posebnim zakonom su predviđene mogućnosti da se neke djelatnosti koje su spominjane ipak događaju na šumskom zemljištu, međutim kao što rekoh slažem se da bi možda i u ovom prijedlogu zakona to dodatno bilo dobro bolje razraditi. Još sam samo kratko htio, saborski zastupnik Bačić je komentirao da bi nekakve naknadne izmjene uvjeta natječaja ili promjena ugovora o koncesiji bilo dobro jasnije definirati u zakonu. Ja samo htjedoh reći i podsjetiti na članak 63. koji definira bitne izmjene ugovora o koncesiji i kaže ako je u ugovor o koncesiji potrebno unijeti bitne izmjene davatelj koncesije pokrenut će novi postupak davanja koncesije i sklopiti novi ugovor o koncesiji. Između ostalog kao bitne izmjene ugovora navodi se izmjena koja uvodi uvjete koji bi da su bili dio postupka davanja koncesije učinili mogućim odabir nekog drugog ponuditelja umjesto onog koji je odabran kao najpovoljniji ili bi učinili mogućim sklapanje ugovora o koncesiji s drugim ponuditeljem, jedno. I drugo, izmjena utječe na ekonomsku ravnotežu koncesije u korist koncesionara. Dakle, primjedba odnosno komentar je već u biti apsolviran u samom samom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Meni je drago da ste se referirali na ovu temu šuma i šumskog zemljišta. Znate, netko od nas ima prilike doći u izvršnu vlast pa onda dođe ovdje u zakonodavnu i mislim da je osnovna zadaća kada se sjedi ovdje i imate nekakva iskustva ta iskustva koja imate naglasiti i probati da se neke stvari ne dešavaju. Mi vam ovdje imamo nekada običaj o jednom zakonu diskutirati cijeli dan, krenemo ujutro završimo na večer. To nije ništa prema vremenu kojeg sam ja provela na sastancima da probamo definirati što može na šumi i šumskom zemljištu temeljem Zakona o šumama i uvijek smo se vratili na Zakon o koncesijama jer kolege koje provode Zakon o šumama dok smo utvrdili što je služnost pa tko može dati služnost. Po ovoj uredbi koju vi navodite, nije u Hrvatskoj koliko ja imam saznanja možda imamo jedan primjer, ja ne znam ni za jedan primjer da smo uspjeli, dakle ljudi koji su baš bili, kamp postoji posebna udruženja kampera zajedno s nama su bili izluđeni. Ja sam apsolutno sigurna da to što piše u Zakonu o šumama možemo jednostavnije složiti u Zakon o koncesijama i reći da se na šumi i na šumskom zemljištu nema koncesija, osim iznimno zajedno s kolegama koji se bave šumama reći za to, to i to. To je puno bolje, puno korektnije prema bilo kojem investitoru jer je već taj problem koji imamo investitori znaju pogotovo kada je riječ o kampovima. Kolege koje se bave turizmom i koji se bave kampovima znaju, vi kamp možete staviti u funkciju za godinu dana od časa kada je do časa realizacije i on isti čas donosi naravno dobit onom koji radi odnosno privređuje, ali donosi i nama. samo imajte na pameti te kampove, kod njih služnost uopće ne funkcionira i oni … postojeći kampovi nismo regulirali. Ja nemam nikakav problem da zajedno s vama sjednem i da probamo izdefinirati tu odredbu, jednako tako malo vidite s kolegama iz Ministarstva poljoprivrede jer će to donijeti na kvaliteti ulaganja u Hrvatskoj. (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem gospodine državni tajniče na odgovoru. Ja sam i kao oporbeni zastupnik u nekoliko navrata upozoravao vladu Zorana Milanovića da radi nezakonit postupak kada odobrava koncesionaru u Zračnoj luci Zagreb, da nakon što je potpisao ugovor o koncesiji za izgradnju Putničkog terminala te zračne luke, na temelju ulaznih podataka, a među kojima su temeljne naknade za zaštitu zračnog prostora, naknade za međunarodni promet i naknade za domaći promet kada je i povećavan na način da za projicirani promet povećava koncesionaru prihode u tom razdoblju za 300 milijuna eura, da je to trebalo onda vratiti natrag u natječaj jer ostali koncesionari koji su se javili nisu raspolagali činjenicom i informacijom da će nakon što se završi natječaj, nakon što se potpiše ugovor omogućiti da se primjerice naknada za zaštitu zračnog prometa poveća za više od 100%, da se naknada za zračni promet povećava 50%, za međunarodni promet, a za domaći promet 70% to je po meni bio nezakonit postupak i o tome sam u nekoliko navrata i ovdje tražio stanku u ime kluba, tražio da se vlada o tome očituje jer mislim da je najmanje što je … napraviti aneks ugovora o koncesiji, čime bi koncesionar kada dobiva novih 300 milijuna eura zbog toga što će eksploatirati zračnu luku onda je trebalo povećati i fiksni i varijabilni dio koncesijske naknade. Ovako će tom odlukom Agencije za civilno zrakoplovstvo koncesionar dva puta zaraditi više nego što je bilo planirano kada je na temelju cost benefit analize ušao u tu proceduru. I to nikada nisam dobio odgovor i evo ja vam zahvaljujem što ste na ovaj način potvrdili da je trebalo najmanje od svega raditi aneks ugovora, da ne govorim da li je bilo i tu drugih radnji nezakonitih ili nekih drugih. Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku govoriti uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. vam gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam predstavnike Ministarstva financija. Uvažene kolegice i kolege. Evo nekoliko razmišljanja ispred kluba Promijenimo Hrvatsku. Pa postavlja se elementarno pitanje čemu koncesije? Znači netko vam baci predmet na stol i mi raspravljamo o tome, ali treba se pitati elementarno čemu, zašto nam trebaju koncesije? Očito u normalnim državama samo za ono što one ne mogu same ostvariti ili financirati. Mislim hajmo se uvijek pitati prvo pitanje to. Zašto to govorim? Pa pogledajte već se spominje evo gospodin Bačić malo prije kaže zračna luka. Pa već se spominje i Pelješki most, znači ispada da Hrvatska nije u stanju, ne zna napraviti most, a jaki smo u mostogradnji. Nećemo ništa bit u stanju, jer vidite da se sve radi, da se rasturi proizvodna sposobnost ove države i da ne zvuči populistički ovog naroda. O tome ću reći par riječi. Ovdje je riječ kao što smo čuli o usklađivanju sa direktivama EU, ali molim vas zapitajmo se čiji interes štite i te pojedine direktive. Jer kad slušamo o nekim stvarima, kaže pa to je direktiva, hajmo uskladiti sa EU. Pa čekajte malo, je li one zastupaju javni interes ili privatni. Pa zato EU ima problem kao projekt jer se odnarodila, jer prije svega pogoduje kapitalu. A ispada da mi o tome skoro ne smijemo govoriti. Mi smo svjedoci globalne trke za preostalim zdravim resursima – voda, zemlja, šume itd. Voda je u zemljama koje su najrazvijenije kao što je nama najbliža Zapadna Europa oni sve manje imaju pitke vode i mi vidimo da oni plaćaju ceh tim prljavim industrijama od prije 50, 100 godina itd. Mi smo zemlja koja je iz raznih razloga uspjela sačuvati iako smo mali, sačuvati ove stvari zdravima. Pa kad sam postavio pitanje čemu služe koncesije? Pa ako dajemo koncesije, u stvari sklapamo ugovore o koncesijama, pitamo se kakve su ekonomske koristi od određenih koncesija za državu i za znači naše građane? Sudeći na primjeru Hrvatske, evo opet se vraćam na ovaj primjer gdje je riječ o nekih 300, tristotinjak milijuna eura. Pa čekajte molim vas, pa jesmo li mi zaista došli na tu razinu. Pa koji su to ljudi koji sklapaju takve ugovore. I ovdje se izgleda mnogi prave gluhi ili nijemi kad ih se pita zašto ste to napravili, tko je to napravio. Nema odgovora. Pa onda znači da ovu državu vodi netko drugi, a nije joj nadređen ovaj Sabor, a uistinu je tako. Nedavno sam čitao jednu analizu gdje se tvrdi, molim vas da me isprave predstavnici Ministarstva financija, jer Ministarstvo financija vodi evidenciju o naplaćenim koncesijama. Ja sam čitao neki dan. 2014. naplaćeno je po raznim koncesijama oko 800 milijuna kuna, 2015. oko 1,1, dvije milijarde. To mi se čini jako malo. Netko je danas ovdje od govornika rekao kada su u pitanju ugljikovodici, da su koncesije u Hrvatskoj, pa evo uzmite i onu Mađarsku i druge zemlje EU ovdje značajno niže. Zašto su niže? Zašto mi stalno gubimo? Kao da se šalje poruka vani dragi investitori dođite u Hrvatsku, ovdje ne možete sigurno izgubiti, jedino može država izgubiti. Pa mi smo za to, prvi sam za to da stranci dolaze, da ulažu ali mi moramo sačuvati, zaštititi naš interes. Jer ako je istina da je nenaplaćeno 8 milijardi kuna po koncesijama ja postavljam pitanje je li možda dužan INA MOL nešto i koliko ako je dužan. Tko to nije platio koncesije molim vas tražim u ime Sabora. Ja se nadam kolegice i kolege da me podržavate u tome, da se objavi taj spisak tko nije platio 8 milijardi kuna koncesija, a mi ovdje potraga mjesec i pol dana imali stotinjak milijarda ili dvije da bi se otkupile dionice MOL-a. Znači, na svim terenima mi gubimo novac. Pa čemu onda služe koncesije? U tom kontekstu postavlja se pitanje, mislim da su najosjetljiviji dio naknade za koncesije, to je najbolnija, moguće najkoruptivnija točka ugovora o koncesiji. Tu treba zaista otvoriti širom oči i u ovom zakonu ugraditi, znači određene amortizere, zaštitne mehanizme koji će zaštititi interes države, odnosno javni interes. Pa pogledajte kako su sklapani, kakve su naknade za koncesije? I date koncesiju zračnu luku, država jamči da će toliki i toliki broj putnika biti. Ako ne bude, platit će država iz proračuna, odnosno mi ćemo platiti. Dali smo koncesiju na dio autoceste recimo Zagreb – Macelj, pa dijelove u Istri. I tamo se jamčilo ako ne bude toliki i toliki promet i pogledajte proračun RH svake godine se nadoknađuje jer nije se postiglo to. Pa molim vas, nismo takva država bogata da takav luksuz sebi možemo. Jer znači mi smo onda totalno promašili. Jer ako smo od koncesije očekivali zaradu mi moramo praktično njima plaćati. Pa ovdje je nešto duboko pogrešno, ovdje je znači nešto duboko pogrešno. Ili pogledajte ovu situaciju. Nemam namjeru se miješati u poslovnu politiku Podravke. Nedavno je Podravka prodala Slovencima vodu jedan od najpoznatijih brendova Studena. Jedna od najnagrađivanijih voda u svijetu, jedna od najzdravijih voda. Pa čekajte, postavlja se pitanje, mogu kao građanin postavit elementarno pitanje zašto je prodana ta voda, taj brend. Kako to da Slovencima se isplati, nama ne isplati. I ono što je posebno zanimljivo kad govorim o nacionalnim interesima. Vidite ovdje je, znači koncesionar bio domaći, a sad se u nekim okolnostima, sad je stranac koncesionar, očito mu je taj ugovor omogućavao da to napravi. Hoćemo li dalje dopustiti, hoće li ovaj prijedlog zakona proći tako da se to može raditi jer voda je kad govorimo o vodi u ovom slučaju ona je najvažnije, važnija je i od zemlje, i od šuma jer bez nje ne možemo naravno živjeti. Dakle, postavlja se pitanje da se zatvori mogućnost izigravanja ugovora, naknadno podizanje naknada, naknadno znači već u početku sklapanje takvih klauzula koje nanose štetu proračunu itd. I znači da završim ovo izlaganje cilj ove čitave priče o koncesijama mora biti prvo da Hrvatska ima od toga koristi, drugo da se zaštiti javni interes, i treće da se onemogući marifetluci kojima je jedan dio građana Hrvatske uvijek spreman, on će svaku direktivu ako treba Europske unije probušiti znači neku rupu da prođe. Ako ćemo mi kolegice i kolege zastupnici ovdje jaukati i jadikovati da ne očekivati da nama polažu račune što je netko napravio i da odavde odemo da netko ne donese spisak tko nije platio koncesije onda se raziđimo kućama, nemamo ovdje što raditi. Hvala. Hvala lijepa. I vaše izlaganje je izazvalo više replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Lovrinoviću, u samom početku ste kazali da li direktive Europske unije štite interese naroda i da li je to odnarođeno. Pa iz dosadašnjeg iskustva o koncesijama vidimo da nije zaštićen javni interes, nabrojili ste zračnu luku Pleso i ja sam cijelo jutro govorio i druge kolege gdje je vidljivo da investitorima se nadoknađuju njihovi gubici, ne da oni svojim investicijama imaju nekakav profit i da zapošljavaju nego Hrvatska država im nadoknađuje profit. Znači, to su koncesije protiv interesa Republike Hrvatske, protiv javnoga dobra, također i primjer voda. Također ste napomenuli dobro zašto koncesije na autoceste. Pa primjer, kad smo gradili auto-cestu gramak željeza Zagreb-Split, gramak željeza nije postavljen u hrvatske auto-ceste kod brojnih tunela, vijadukta a u tom trenutku je propadala splitska Željezara i u tome trenutku na teritoriju Republike Hrvatske se najviše prikupilo sirovine tj. željela i izvozilo se u Tursku ili ne znam gdje i to bi se kao gotovi proizvod vraćalo i ugrađivalo u naše naše ceste. Netko mora odgovarati, dobro ste rekli. 8 milijardi kuna duga za koncesije. Tko je odgovoran? Evo tražim Ministarstvo financija da javno izađete ovdje tko je odgovoran, valjda imate tko je dužan, valjda imate laptop i te podatke, pa izlistajte. To je protivno interesima Republike Hrvatske i građana i zbog toga danas nemamo Škver jer se radilo o interesima tuđim a imali smo najbolje škverove, nemamo željezare, ništa nemamo, prepušteni smo tim svjetskim činovnicima koji nam šalju direktive da ne štitimo svoje interese. Zato bih vas zamolio da poslušate ove prijedloge saborskih zastupnika, imamo dva čitanja i da ih ugradite u svrhu zaštite nacionalnih interesa. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Lovrinović. **Lovrinović, Ivan evo i sam sam iz vaše diskusije neke stvari čuo, za neke poteze proteklih godina koji su rađeni protiv interesa ove zemlje u rasturanju željezara, znači naših proizvodnih potencijala ali vidite poznajući vašu, vi ste branitelj i da se vodite općim dobrom, trenutno smo u različitim pozicijama. Imate sada bližu poziciju, da sam ja na vašem mjestu sada kao dio koalicije ja bi odavde iz Sabornice otišao 100 metara, ovdje je Vlada, i tražio taj popis, i tražio ustvari ultimativno, ne bi otišao otamo. Pa ajmo pokušati taj potez napraviti, ako treba ići ću i ja, ići ćemo zajedno. Pa nemojmo više čekati, netko je negdje nešto, mi tražimo izravno akciju. Da netko ne shvati moj govor jer ovih dana je popularna riječ „populističko“. Pa mi ne možemo drugačije više funkcionirati gospodo. A ovo što ste rekli za Europsku uniju itd. pa mi nemamo kritički pristup tom problemu, mi se ponašamo servilno prema tome dok se s druge strane sve praši okolo, dramatično se iz dana u dan mijenjaju neke okolnosti. Ja sam tražio raspravu o novoj poziciji Hrvatske u ovim promjenama koje se dešavaju u Ako nešto dođe ovdje pa to nije sveto pismo, mi moramo prije svega gledati i zaštititi nacionalne interese Hrvatske a onda naravno sa svima drugima surađivati ako imamo koristi. Prema tome, slažem se s vama. Ajmo konkretno djelovati na zaštiti određenih stvari, njihovom prokazivanju ili njihovoj promjeni ako želimo da ovu zemlju promijenimo. Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, u velikom dijelu vaše rasprave se s vama slažem. Mislim da od koncesije nema boljeg pravnog instrumenta za omogućavanjem gospodarskog korištenja općeg, javnog i nacionalnog dobra. Mi ne poznajemo bolji i zato ovaj zakon mora biti ovakav, no slažem se s vama da davatelj koncesije ne može trpjeti štetu zbog toga što je loš koncesionar i nije davatelj koncesije kriv ako je loš koncesionar kratko vrijeme. Davatelj koncesije je kriv onda ako tim dobrom gospodari loš koncesionar dugo vrijeme i zbog toga vi govorite i nastaju dugovi osnova lošeg koncesionara koji ne plaća koncesiju. Tada davatelj koncesije, bila je to lokalna samouprava, bila je to država mora imati efikasne elemente da naplati koncesiju ili da raskine ugovor. Godišnji prihod svih proračuna bilo državnog bilo jedinica lokalne samouprave je negdje oko milijardu i 400 milijuna kuna temelja koncesija pa onda vi kao ekonomist, vama isto mora biti jasno da ne može praktično dug biti 8 milijardi, to znači da bi sedam godina država i lokalna samouprava ne bi bila za koncesiju ubrajala, naplaćivala nijedne kune kad bi to bilo točno. Dug je negdje oko dvjestotinjak milijuna kuna, sporni dug je oko 70-tak milijuna kuna i to onih koncesionara koji su na pomorskom dobru loše gospodare kao što su škverovi, kao što su drugi koncesionari ili tvrtke koje su u stečaju. Međutim, to ne oslobađa državu da i ovih 200 milijuna kuna naplati iako ova sporna potraživanja za tvrtke koje su u stečaju će teško naplatiti ali mislim da na taj način trebamo govoriti i iznositi točne podatke, s time što se s vama slažem da nema razloga da se ne objavi lista koncesionara koji ne plaćaju koncesiju državi odnosno naknadu za obavljanje svoje djelatnosti. Hvala. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi kolega Bačić, mogu reći slijedeće, što više koncesija ima neka zemlja daje ona priznaje svima da nije u stanju gospodariti svojim ili resursima a ja baš ne bih rekao, doduše Hrvatska ima potencijala i dobre ljude ali ti ljudi nisu tamo gdje treba, oni su potisnuti na marginu. Kad sam govorio o tome, nenaplativosti odnosno gubicima da pojasnim dakle što nenaplaćenog a što iznajmljivanjem odnosno davanjem u odnosu na ono što je trebalo dakle stope određene, dakle to bi bilo vjerojatno i više od toga u proteklih deset, petnaest godina. Prema tome, mi smo tu zabilježili generalno velike gubitke kao društvo. Takav jedan odnos prema dobrima koja su oskudna naprosto nije prihvatljiv. Pa u tom smislu zaista treba u ovom novom zakonu još biti pažljiviji odnosno preciznije izraziti modalitete raskidanja ugovora i naknade štete ukoliko znači vidimo da se pojave manipulacije odnosno drugačije ponašanje koncesionara. Ne treba oko Hrvatske žicu stavljati što se tiče stranih investitora ali treba jasnu poruku poslati da mi nismo i ne smijemo biti banana država u kojoj može raditi šta tko hoće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Mišića. Hvala, potpredsjedniče. Pa vjerojatno kada pratimo razvoj Hrvatske države i vidimo da je sve išlo na pogodovanje svega što je u Hrvatskoj pa vjerojatno i tim koncesionarima. Ako se spominje 8 milijardi kuna duga koncesionara prema Hrvatskoj državi i o tome se šuti a mi evo danas imamo predstavnike financija tu, pa nadam se evo da će oni to reći gdje su ti i koliki su ti dugovi, zašto se nisu naplatili ti dugovi da bi mi saborski zastupnici koji smo izabrani od naroda znali prenijeti šta se dešava u toj Hrvatskoj državi. Međutim, ovdje se dolazi sa …/Govornik se ne razumije./… izvješćima gdje ljudi ne mogu razumjeti, ne možemo mi razumjeti u Saboru a ne naši građani koji nas slušaju na televiziji. Imamo koncesije Ine, imamo koncesije MOL-a, INE I MOLA, ne znamo koliko oni plaćaju državi, koliko su dužni. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji imamo Đeletovce, imamo tamo plin, imamo naftu u Slavoniji. Nitko to ne zna kolika je to zarada, šta mi tu imamo i šta građani od toga na kraju imaju. Ja vas po tom pitanju molim da mi objasnite tu vrstu koncesije koju danas imamo. trebalo bi pitati sigurno neke druge ovdje sjedeći predstavnici Ministarstva financija nisu naravno osobe koje su u tome sudjelovale ali takve stvari moramo znati. Pa nisu samo koncesije u pitanju, pa proteklih desetak godina preko 40 milijardi kuna poreza nije naplaćeno u ovoj zemlji. Šta je s time? Ali danas nije tema porezi nego koncesije, znači da ne skrećem s teme. Pa sve govori i ide u prilog tome, govori da zaista gospodarenje javnim dobrom nije shvaćeno kako treba a ne samo da nije shvaćeno, nije sankcionirano. Ja zaista ne vidim drugog načina nego da dignemo svoj glas u povodi ovakvih radnji, ovakvih propusta i da se uskladimo što se tiče koncesijskih naknada sa zemljama koje su nama u okolišu, da ne kažem na širem području Europe jer je bolje u pojedinim slučajevima ne ići uopće u koncesiju nego ulaziti u bilo kakvu koncesiju. A s druge strane da kažem još jednu stvar. Ako je riječ o nekim infrastrukturnim projektima privatni kapital nije zainteresiran ulaziti u infrastrukturne projekte. Ako je je jako zainteresiran onda znači da mu država mora jamčiti dobit. Ako je to tako pa onda nek država pokrene domaće resurse da ostvarimo određene projekte. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća je replika uvaženog zastupnika Damira Felaka. Izvolite! Gospodine predsjedavajući, štovani kolega Lovrinović! Moja replika ide u pravcu spomenuli ste Podravku kao jedan primjer negativni prodaje biznisa pića, Studenca konkretno stranom ulagaču slovenskoj firmi. Ali nisu ni oni u vlasništvu Slovenaca, nego iza njih stoje navodno Češka, jedan globalni igrač koji se bavi biznisom vode. ja se sa vama u potpunosti slažem. Mislim da je to pravi primjer štetnog poslovanja jedne hrvatske kompanije koja uzgred budi rečeno više od četvrtine još uvijek i u državnom vlasništvu. mislim da se to nije smjelo dozvoliti i dopustiti da se napravi tako nešto iz čisto, prvo gospodarskih razloga jer mislim da je piće voda posao sadašnjosti i budućnosti, da se na tome može sigurno dobro zaraditi, a ne se rješavati toga. Jer samim time se ustupila i koncesija na vodu u tom predjelu Lipika, znači gdje se nalazi ta tvornica. Mislim da je napravljena i gospodarska šteta, a isto slažem se sa vama da ne bi trebali se rješavati kao država svojih dobara tek tako i prepuštati im da na njima zarađuju stranci. Moram vam samo reći da se to moglo spriječiti kroz članove nadzornog odbora koje je država imala u to vrijeme, a još uvijek su članovi nadzornog odbora, imenovala. To je i vaš kolega Družić koji predaje na Ekonomskom fakultetu, kolega Cirkvenec bivši ministar financija ako se ne varam u Račanovoj Vladi. Znači ljudi koje je imenovala Milanovićeva Vlada u Nadzorni odbor Podravke, a na čelu Podravke se još uvijek nalazi Zvonko Mršić, također istaknuti član SDP-a koji je sav taj posao i proveo. Pa vas ja još jednom pitam da li smatrate da je taj posao na korist Hrvatskoj i hrvatskim građanima i zaposlenicima Podravke? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Lovrinovića. Poštovani zastupniče, kolega Felak. Naravno ja ne mogu ulaziti u poslovnu politiku, nemam dovoljno informacija. Ja izražavam samo jedno pitanje, da ne kažem čuđenje kao znanstvenik, da jedna kompanija prodaje nešto što se smatra strateškim proizvodom u svijetu, jer je pitke vode sve manje. Neću ulazit u to, kažem nije rasprava, niti imam dovoljno informacija. Ja se samo pitam, ali činjenica je da je to prošlo nezapaženo i da se nije postavilo pitanje zašto itd. meni je blago rečeno čudna, pa ne znam da li je veća perspektiva u prodaji kifli i kruha po Sloveniji ili vode u globalnim razmjerima. To ne znam, trebalo bi više više vremena da možda prouči se ta problematika. Ne bih ovdje ocjenjivao rad menadžmenta jer to nije tema ovog razgovora, nego se vraćam na pitanje koncesija. Vi ste, hvala vam na ovom upozorenju, znači nije ni slovenska, nego češka, a tko zna tko je iza češke firme. Pa to je ta globalna potraga i potjera za oskudnim resursima. Mi na kraju ne znamo kolika je stvar u tom lancu među veze, tko stvarno iza toga stoji. Pa prema tome, koncesije nad vodama, izvorima nisu to je jedna od ključnih interesa RH i zato predlažem da u ovaj zakon se ugradi da u takvim nekim dodjelama koncesije budu uključeni odbori Sabora ako ako se to odnosi na šume, šta ja znam na vodu, na ovo, na ono, na pomorsko dobro, da određeni odbori Sabora da moraju dati također suglasnost i mišljenje u zaštiti javnog dobra. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja, izvolite. Kada idemo našom Dalmacijom, onda vidimo da one goleti Velebita tamo pa su nam govorili u školi da su nam to Mlečani davnih dana posjekli, otuđili kad su pravili Veneciju svoju. Kada danas pogledamo da mi imamo 2,5 milijuna hektara pod šumama, znači 43% površine. Nekada je bilo zaposleno, dakle 2003. godine je bilo 99000 zaposlenih u trgovačkom društvu za gospodarenje šumama 9 i pol tisuća. Poduzetnici zarade u šumarstvu 6000, povremeno zaposleni u šumarstvu 4000, primarnoj preradi 11 i pol tisuća, proizvodnja namještaja 11600, celuloze i papira 6250 a sada u Hrvatskim šumama 2016. imamo nešto iznad 7000 zaposlenih. Kada idem u Zagreb iz Slavonije na svom putu sretnem barem petnaestak kamiona sa prikolicama punih hrastovine iz Slavonije, dočim u rubnim dijelovima ljudi koji žive na tromeđi Strošinci tamo Cvelferija cijela koji žive maltene u šumi nemaju pravo otići u šumu i napravit si drva. Kada dođemo u blizinu Babine Grede onda prvo vidimo kao jedan iz daleka vulkan, pa kad dođemo bliže onda vidimo neku energanu i drvne mase na tisuće i tisuće kubika pored nje. Opet naše lokalno stanovništvo niti ima ikakve koristi od tog prirodnog bogatstva koje uživa u svojoj okolici, ali samo u pogledu. Sve ono što je snašlo nas od Mateše i Škegre u stara vremena pretočilo se u Jakovinu i Pavelića u novom vremenu. Ali mi je minutaža istekla, o tom ću u sljedećem.

govori se o 8 milijardi, ja se ispričavam nije točno. Na temelju koncesija koncesionari su s kamatama dužni RH preko 10 milijardi kuna. Upravo sam dobio, pa možemo o tome stručno raspravljati. Molim vas pošaljite izvještaj tko nije platio i koliko je dužan ovoj zemlji. Drugo, govorite o onome što se, kako se razara ova zemlja. To su šume. Kad putujete prema Zagrebu gledate kamione. Pa ne treba njima koncesija recimo na šumama. Što se strancu koncesija nad šumom? Pa on može dobiti jeftino balvane, jel tako. Posebno ste vi tamo iz jedinstvenog bazena Spačva, najkvalitetnije hrastovine u ovom dijelu Europe osim Španjolske, ne znam Francuske itd. Pa ovog trenutka treba zabraniti izvoz balvana, trupaca iz Hrvatske, ovog trenutka. Zašto to nije napravljeno gospodo, ja isto tražim taj odgovor. I daske bi zabranio, to je najniži stupanj obrade, ali trupce posebno. To je priča o koncesijama, dakle povezano je da ne idemo od teme, dakle ovo je istina. Ali ako ovaj Sabor ima samo svoj smisao da postavlja pitanja, a da izvršna vlast i oni koji su nadležni ne daju odgovore, ne ispravljaju onda ponovo vam šaljem poziv odimo svojim kućama.

Evo pokušat ću na jednom primjeru reći ono što smatram, možda nije tema ovog zakona, ali je vrlo slikovito. Dakle Hrvatske šume gospodare šumama u vlasništvu RH. U Hrvatskim Hrvatske šume često preko Agencije za ustupanje radne snage uzimaju radnu snagu. Nekad je to i do tisući 300 zaposlenih u Hrvatskim šumama primjer isto pod ugovaranja zapravo davanja u koncesiju nečega na što ste zaduženi da gospodarite. Jer kakve agencije imaju interes da rade u Hrvatskim šumama osim da preko leđa radnika ostvaruju profit. Dakle, ti radnici imaju daleko manja prava, oni rade cijeli dan kao i da su zaposlenici Hrvatskih šuma, međutim često puta i motorne pile koriste od Hrvatskih šuma, za to Hrvatske šume ne uzimaju naknadu. Dakle neko jednostavno uzima javni novac zbog privatnog interesa, ali to je onda pitanje ekonomičnosti i svega onoga što se pod tim podastrijeva. Vi ste spomenuli zastupanje javnih interesa, mi ovdje u zakonu s jedne strane davatelja koncesije, s druge strane koncesionara. Ajmo ovako reći, koncesionaru je interes profit, a u jednom dijelu rasprave ste rekli da ne želite biti populist da ne spominjete narod. Moram ovdje spomenuti građane jer neko u njihovo ime daje koncesiju. Davatelj koncesije daje koncesiju u ime hrvatskih građana, a onda koncesionar svojim pravilima, dakle svim onim svojim profitom koji želi ostvariti opet uzima od hrvatskih građana. Dakle, to je ključ cijele priče. Ovaj zakon treba pozdraviti ali hoće li on riješiti sve probleme, to nije posve jasno. Inače u članku 63. sada stoji, ja ne znam kako je bilo prije, vi ste spomenuli slučaj Podravke da se ide na novi ugovor ako se mijenja koncesionar, što je dobro. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi kolega Žagar, evo čuo sam i od vas neke nove stvari, naprosto čovjek ne može sve čuti ni vidjeti. Samo ste još dodatno potvrdili koliko je javni interes gurnut u stranu u Hrvatskoj. Ali mene zabrinjava i sve više ožalošćuje, nervira činjenica da se mi stalno nešto vidimo, pitamo se ne valja, ne štima, a od nekoga očekujemo da to riješi. Pa ja se pitam, pa tko su ti ljudi, koje su to institucije? Problem je u tome što je po tome vidimo da ovaj Sabor potisnut, tu se vidi ustvari gdje je ova institucija kao vrhovna institucija predstavnika koji je izabrao evo da upotrijebim riječ narod, mi smo potisnuti na margine dakle određeni ljudi u ime ljudi, građana, naše ime krčme rijetka dobra u ovoj zemlji. Tu se javno i privatno miješa, ponekad ili možda često, na veliku štetu javnog interesa. Naša uspješnost ili neuspješnost mjerit će se i treba se mjerit upravo po tome koliko ćemo za godinu dana ili u ovom mandatu od četiri godine ostvariti i zaštititi taj javni interes. Pa Hrvatske šume su toliki problem, pa da treba ovdje plenarnu sjednicu samo za to održati. Čitavu sjednicu samo o tome i to bi bilo malo. Ali vidite, mi ćemo narednih dana raspravljati o nekim izvještajima nekih agencija iz 2015. godine koje uopće više nisu relevantne. Pa nas se upravo želi zaposliti takvim pitanjima i takvim točkama dnevnog reda da se ne možemo baviti ključnim problemima ove zemlje i evo ajmo zajedno na tome raditi. Hvala lijepa. Ova dilema oko koja je bila spomenuta oko koncesija, mislim da postoji naravno put za dobiti odgovor. Ne znam hoće li ga predstavnik ministarstva sada dati ili ne, ali samo želim podsjetiti sve nas, svaki zastupnik ima pravo postaviti pitanje ministarstvu o bilo čemu i u roku od 30 dana dobiti odgovor. Prema tome, ono o čemu je nekolicina vas govorila u pisanom obliku, ja vas dapače potičem da postavite pitanje u pisanom obliku i roku od 30 dana morate dobiti od nadležnog ministarstva odgovor na svoje pitanje. Možda ćete dobiti odgovor i sada, evo uvaženi Željko Tufekčić će u ime predlagatelja reći nekoliko riječi. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo upravo na temu prihoda od koncesija i dugovanja po koncesijama. Dakle prihodi od koncesija u 2015. godini na razini državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave iznosio je milijardu i 545 milijuna kuna, za 2016. podatak još nemamo jel nemamo podatke jedinica lokalne samouprave, ali očekujemo da će biti na ovoj ili nešto većoj razini. Dakle to je otprilike godišnja razina prihoda od oko milijardu 550 milijuna. Glede dugovanja po naknadama za koncesije, prema Registru koncesija koje vodi Ministarstvo financija, a koje pune davatelji koncesija, dakle davatelji koncesija unose podatke o prihodima od koncesija koje su uprihodovali, ali i dugovanjima. Dakle, na 31.12. dugovanje iznosi 184 milijuna 616 tisuća 158 kuna i 89 lipa. Oko 50% tog iznosa odnosi se na tvrtke koje su u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, tako da se nekakav ajmo reći realno dug koji se očekuje naplatili i koji je naplativ oko pola tog iznosa. Po davateljima koncesija, dugovanja iz područja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iznose 41,6 milijuna, iz područja Ministarstva gospodarstva 42,2, Ministarstva poljoprivrede 21,7 milijun, Agencija za poljoprivredno zemljište 21 milijun kuna i ostale agencije, državni uredi itd., županije, općine, gradovi sve skupa 58 milijuna kuna. Dakle, to su službeni podaci kojima raspolaže Ministarstvo financija odnosno Registar koncesija i na sreću podaci nisu ni blizu, ni blizu brojkama koje vi spominjete. kakvi su to podaci i koje su to brojke i tko ih ima, mi bi ih rado isto vidjeli pa da vidimo i sami o čemu se radi. Inače podatak o ukupnom dugovanju je javni podatak, ne vidi se struktura, ne vidi se tko su dužnici,

Ove brojke koje ste iznijeli vi i koje sam dobio ja, zaista su prevelika je razlika i ja se nadam da ćemo to ili u pismenoj korespondenciji razjasniti. Ali ovdje ste jednu važnu napomenu stavili da te podatke pune davatelji koncesija. E vidite, u ovoj zemlji priličnog nereda, postavlja se pitanje kako oni pune to, prijavljuju, ne prijavljuju i evo u ovom trenutku u ozbiljnoj raspravi ja ću zaista komunicirati s vama, sa ministarstvom da vidimo. Ja bih volio da ste vi upravu jer ako je dug 140, 150 milijuna kuna onda je to mali dug. Ali ako je dug ovaj koji sam ja rekao, a ja ću evo hvala potpredsjedniku što me je napomenuo, tražit ćemo i pismeno, onda zaista trebamo svi zajedno i Ministarstvo financija i mi kao zastupnici tražiti ne samo da se to identificira nego da se to naplati jer nećemo biti sretniji od toga da kažemo ovih trojica ili 33 nisu platili nego naplatiti. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče. Doista kada govorimo o ovoj temi, ja vjerujem da su ovi podaci koje ste vi iznijeli točni, te podatke vi imate u ministarstvu. Međutim, kada govorimo u apsolutnom iznosu kako nas to može zavarati. Vi govorite ovdje o koncesijama za poljoprivredno zemljište, mislim da ste rekli 20 milijuna kuna, ali ako ali ako uzmemo u obzir da 2007., osme i devete kada su sklapani ti ugovori kada se u zakup hektara zemlje dobio za 300 kuna, pazite za 300 kuna i kad govorimo o ovom iznosu od 20 milijuna, ako je to podijeljeno, to je ogromna količina zemljišta u vlasništvu RH neko je koristi, a da ne plaća onaj ni onaj minimalni zakup. I to su problemi i to su doista problemi o kojima moramo razmišljati. I vi u Ministarstvu financija stvarno morate poduzeti sve korake da svi oni koji su ako … davati koncesija da poduzmu sve radnje da bi se ovako postupanje prekinulo. Hvala. Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege. O Prijedlogu zakona ja bih govorio sa dva aspekta, jedan je aspekt ono što čini većinu ove rasprave, a to su problemi koji se pojavljuju sa danim koncesijama i nekim postupcima koji su se tijekom davanja koncesije pokazali da su problematični. S druge strane prenio bih i neka svoja zapažanja, pa bih zamolio predstavnike Ministarstva financija da ih do drugog čitanja probaju uvažiti. Kod problema, ja bih naznačio tri ključna o kojima govorimo. Jedan je oko pitanja liberalizacije, davanja koncesija gdje vidimo da ovdje je suglasje u ovome Saboru da stvarno postoje pogotovo prirodna dobra za koja nismo spremni da ih dajemo. Ako bi bili, to je vrlo, vrlo ograničenom jednom dijelu, možda za neke specifične dijelove, ali uvijek je to nešto što ne potpada pod gospodarsko korištenje same koncesije i onda nije možda ni problematično kada kolege kažu ako je to lovački dom, ako je lovačko društvo. Međutim, sve ono što može proizaći, a svjedoci smo da proizlaze iz dobre namjere dobijemo loše rezultate. Pod lošim rezultatima, prvo bih rekao da je to ostvarenje ekstra profita koji nastaju uvijek i u pravilu naknadnim izmjenama ugovora o koncesiji. Nakon toga imamo govori engleski./ … ili naknada izgubljenog prihoda koji uglavnom nastaje izmjenom glavnom ugovora o koncesiji. Ovdje je spomenuto pitanje Zračne luke Zagreb koje evo možemo ako svi ti … što su bili komentari navedeni spada pod ove probleme. Ali ja bih se vratio i na jedan drugi koji je davno prije bio, a izgleda iz kojega ne učimo, a to je autocesta Zagreb-Macelj. Zamislite samo tu sramotu koju imamo da jedan austrijski europarlamentarac prijavljuje Olafu stranu mađarsko-austrijsku konzultantsku tvrtku, da je pogodovala Strabagu u dobivanje povoljnijih uvjeta koncesije na autocesti Zagreb Zagreb – Macelj. Mislim sad sam vam samo složio kolika je širina toga. Znači austrijsko tužilaštvo raspravlja o 1,8 milijuna eura koji je toj konzultantskoj tvrtki naplaćeno upravo za realizaciju. Kad se vratimo, kada je realizacija izvršena 2004. za vrijeme mandata ministra Kalmete, kad je opet mijenjan osnovni ugovor o koncesiji. A meni onda dođe stvarno da razmotrimo upravo to pitanje, možda je to sugestija da li mi trebamo uopće dozvoliti izmjene ugovora o koncesiji. I ako bi slučajno i dozvolili u kome opsegu ćemo ih dozvoliti. Da li to može proći bez upoznavanja svih onih koji su sudjelovali u prvotnom natječaju za koncesiju, da li to može proći bez nekog javnog savjetovanja. Ja mislim da ne može, da je ovo jedan od primjera, a naveden je evo drugi primjer. I ja vas pitam koliko ima takvih primjera gdje mi dajemo priliku da netko naknadnom izmjenom koja spada i u ja bih rekao narušavanje tržišnog natjecanja dobije naknadnim dogovorom uglavnom koruptivnim dogovorom povoljne uvjete. Ali isto tako imamo i brojne primjere gdje možda i u dobroj namjeri nešto rješavamo, pa i pitanje predmeta koncesije, a gdje stvaramo sami sebi probleme. Kad pogledamo primarnu zdravstvenu zaštitu česti prigovori liječnika koji su u koncesiji je upravo na uvjete koji im se nameću, kojima se ograničava njihov rad i oni imaju brojne pritužbe. Znači tu govorim sad o tim lex specialisima koji će se odnositi na pojedina područja. Ministarstvo financija predlaže jedan krovni Zakon o koncesijama. Ovo sve posebni sektorski zakoni koji na kraju stvaraju problem ja bih rekao i o ovome što sam ja samo pročitao generalno dajem apsolutno podršku kako ja, tako i moj Klub zastupnika MOST-a. Susreli smo se sa problemom, pratili ste u medijima oko luke Osijek koja je imala probleme vezano za naplave pijeska, gdje bilo je zabranjeno Zakonom o vodama da se, znači taj pijesak može bilo koncesijski, bilo na koji drugi način izuzet s tog područja. I imali smo problem sa poslovanjem, a kod izgradnje autoceste Slavonike šljunak nije mogao doći od naših koncesionara jer smo mi to zabranili. Ali onda smo taj isti šljunak dozvolili da se može uzeti od Hercegovine koja na istoj toj Savi na kojoj mi ne damo da se, znači koristi šljunak od njih smo otkupili. I nama je to moralno, to je dozvoljeno, to je naš izvođač radova koji to smije raditi iako mi kao država to ne dozvoljavamo. A da bi još bio paradoks veći naravno da naši izvođači ne plate im to i taj propadne. Tako da malo se odmah pokažemo u cijeloj svojoj širini aspekta koji imamo. Pratili smo pitanje koncesije žičare u Dubrovniku. Tko je tu izgubio? Tko je dobio? Ja znam samo jedno, dok se to riješi godinama netko će prihodovati i cijelo vrijeme govoriti. Mi želimo da se to riješi. Država želi da se riješi, grad Dubrovnik želi da se riješi, ne znam je li još riješeno, nisam siguran sada, nešto je bilo na tragu. Znači to tako ide. Znači to je jedna opstrukcija provedbe Zakona o koncesijama, a da ne govorim o pomorskom dobru koji vas sve skupa kolege i kolegice uvjeravam da je pod jednim atakom, jednim napadom apsolutnim gdje se želi pomorsko dobro na svaki mogući način iskoristiti pod razno raznim izlikama i onda nastaju nam problemi gdje turist na pomorskom dobru koji je u općoj upotrebi ne može staviti svoj ručnik radi toga što netko tko je koncesionar je kroz neki model ugradio da ima ekskluzivno pravo. Ili je svoju koncesiju koja je djelomična rekao da je apsolutna na tome dijelu, pa rašire razne rekvizite i praktično tjeraju ljude sa plaža. Na ovaj način ako budemo tako upravljali pomorskim dobrom sigurno ćemo doći u stanje gdje će naša obala biti privatizirana a sve kroz možda nečiju dobru namjeru. Ali imamo možda i prizemnije probleme koji pogotovo muče naša ruralna područja oko pitanja autobusnog prijevoza, koncesionara koji imaju definirane linije koje trebaju održavati, gdje imamo isto tako primjedbe da određene linije u danima kad možda nema đaka ili su neki praznici, a da to nije posebno uređeno odjednom se smanje. I onda ljudi sa pravom nam prigovaraju kako se to može dogoditi, pa uvijek se nađe neki tu izgovor i to postane možda tema jednog dama, ali to je tema koja se ponavlja iz dana u dan. dan. Onda primjer evo kod mene iz općine, a možda je to jedan i prijedlog usluga dimnjačara, vjerojatno ni u jednoj gradu, općini to nije pitanje koje je ugodno za bilo kojeg čelnika lokalne samouprave jer građani generalno su protiv toga. Ali evo, kad imamo ovakav slučaj, kad evo ponedjeljak nije primjer ali imamo često gdje dolazi do zapaljenja dimovoda, da onda na kraju se traži odgovornost i radi toga odgovornost i mora biti da dimnjačarska služba postoji, a vjerujte da ima stvarno tako slabo naseljenih mjesta gdje neki dimnjačar uopće ne želi biti koncesionar. I što ćemo onda evo u skladu sa ovim, znači da je to djelatnost koja je obvezujuća da se daje putem koncesije. Ako nemamo nikoga tko to želi, ako postoji neki deseti način, ne to se ne može napraviti. I radi toga bih evo zamolio ministarstvo da razmisli stvarno o tome. Ako imamo Studiju opravdanosti i ako provede se postupak traženja koncesionara, ako nemamo odaziva na to da postoji model kako kako se može u takvim rubnim slučajevima, znači opet koji ne donose tu, da nema nikakvu iznimnu gospodarsku dobit za nekoga riješiti problem jer inače ćemo imati slučajeve ljudi koji umiru, a zapravo pitanje je dozvole obavljanja djelatnosti. Ja bih oko samog zakona napomenuo i u predmetu koncesije gdje ste detaljno opisali, to je u članku 5., znači različita, vezano za područja djelatnosti. Koncesija za izgradnju upravljanje cestama, čak i objektima na autocestama, onda s druge strane ste naveli samo koncesija za zračne luke. Što znači za zračne luke? Da li je to izgradnja, upravljanje, objektima zračnim? Mislim da je to možda, pitam da li je nomotehnički izričaj možda se dogodio, neka greška u tome ili ima neko posebno objašnjenje radi čega se razlikuju takvi predmeti, koncesije koji po meni ne bi trebali. I na primjer stoji, navedeno je za uzgoj riba i drugih morskih organizama. Ja vas pitam, a što je sa uzgojem možda nekih drugih životinja koje mogu biti da ne ostanemo ograničeni kada sve mijenjamo? Pa na primjer imamo koncesija u području zaštite prirode. Znači, prije smo imali da stoji za pojedine djelatnosti unutar zaštićenog područja prirode korištenje drugih, znači bilo je malo detaljnije. Sad je ovdje onako ostalo jedno jako široko područje. Oko roka na koji se daje koncesija u članku 17. stoji da se može produljiti ako je posljedica izmjena ugovora o koncesiji u skladu sa ovim zakonom. Mislim da je tu nedorečeno što to znači, otvara različite mogućnosti mogućnosti tumačenja. I isto tako ako je u skladu sa odredbama posebnog zakona, pa bi tu evo ja molio ako možete se osvrnuti, ako možda posebno, kako tumačite taj dio ili će se krenuti možda razjasniti. Oko ponude, dostave ponude znam da je i ovaj Zakon o koncesijama paralelno se razvijao sa Zakonom i o javnoj nabavi gdje u biti, bio je cilj tada da zajedno budu i predstavljeni. Ja bih možda jednu razliku rekao koja bi po meni trebala biti ispravljena. Znači, vi ste ostavili mogućnost dostave koncesije i jedino u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici. Zakon o javnoj nabavi jasno ide prema i elektroničkom dostavljanju ponuda, pa mislim da bi bilo shodno ne uskladiti ta dva područja koja se naslanjaju jedan na drugi, da predvidite elektroničku dostavu ponuda kao model. Jer tamo je i u Zakonu o javnoj nabavi jasno pojašnjenja procedura, pa mislim da ne bi trebalo biti problem. Imamo kriterij za odabir najpovoljnije ponude. Ekonomski najpovoljnija ponuda stoji. Bilo je i u prethodnome i u ovome, međutim ne vidim razlog radi čega zakonodavac nabraja primjere kriterija koji bi bili, kvaliteta. Ja se slažem sa svima njima. Međutim, nekako to stvara opet jedno ograničenje, zna se što je ekonomski najpovoljnija ponuda i koji mogu biti kriteriji, pa možda da se ne ide u definiranje detalja, nego da se ostavi na izdavatelju, zapravo na onome tko provodi koncesiju da definira svoje kriterije. Ima jedna stvar evo i u Zakonu o javnoj nabavi i ovdje smo, u Zakonu o javnoj nabavi stoji da je može bit na hrvatskom i latiničnom pismu, a s druge strane je isto tako navedeno ako je može biti drugačije ako želimo međunarodni natječaj možda za neke značajnije projekte. Pa vidimo ovdje kod vas je razlika možda čisto radi usklađivanja Ono što mene najviše brine kad nam padne određena ponuda radi toga što je jedna riječ na jednoj stranici ostala sjećam se primjera na slovenskom jeziku, znači jedna riječ koja ne mijenja smisao, koja je bila razlog da se netko može žaliti Dekomu i da poruši ponudu. Malo mi je to onako, mi postanemo izgleda više formalisti, a ne gledamo u sadržaj, pa onda kasnije imamo skuplje ponude koje nas opterećuju. Kod naknada za koncesiju navedene su neke, modeli kako se može temeljiti promjena naknade, rekao sam to uvijek je problem. Jedino evo ostaje onako široko je navedeno gospodarske okolnosti. Razumijem indeksaciju vezano za promjenu tečaja kune i eura, indeks potrošačkih cijena, to su javni podaci. Ali kažem ovo oko gospodarske okolnosti mislim da bi trebalo malo ipak detaljizirati da ne bude kasnije predmet možda zlouporabe u tumačenju. I kod jednostavnog raskida ugovora o koncesiji stoji da moramo prethodno pisanim putem upozorit koncesionara i financijske institucije koje su osigurale financiranje provedbe, ne vidim zašto davatelj koncesije treba uopće obavještavati financijsku instituciju koju je koncesionar angažirao da mu pomogne u provedbi. Mislim da time kompliciramo stvar i to je nešto što je predmet koncesionara, a definitivno ne treba biti predmet davatelja koncesije. Evo hvala lijepo i mi dajemo podršku ovome zakonu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Moja replika i komentar na izlaganje i gospodina Panenića ali i na njegovo djelovanje kao bivšeg Ministra gospodarstva zaduženog za koncesije u području iskorištavanja nafte i plina je sljedeće. Znači Hrvatska je gospodine Paneniću činjenica ta da mi naplaćujemo najmanje postotno i vrijednosno naše prirodno bogatstvo znači i plin i naftu kada ga crpe bilo tko, znači ili je to INA ili je to neki drugi koncesionar mi naplaćujemo 10%. U Hrvatskoj se proizvede 650 milijuna 650 milijuna litara nafte i samo jednostavnom računicom da ne plaćamo, da ne naplaćujemo 10%, nego da naplaćujemo 18% kao što je to slučaj u Sloveniji to bi direktno za naše općine, gradove i županije odnosno za državu Hrvatsku, Republiku Hrvatsku bilo otprilike 250, 300 milijuna kuna na godišnjoj razini više nego što je sada. Da li vi smatrate i da li podržavate tu ideju, mada to kao ministar niste napravili, da se više izdvaja prilikom korištenja nafte i plina, pogotovo u situaciji kada MOL zateže, kada on direktno ima najviše koristi od naših naših prirodnih bogatstava jer 50% INA skoro drži, da dignemo tu koncesijsku naknadu na 18 ili 20%? Kada se radi o zastarjelim postrojenjima, nekada to može biti u drugim zemljama i 50, 60% da jedinica lokalne samouprave dobiju više i da naši gradovi i općine od toga osjete određenu korist. To bi bilo nešto šta bi bilo dobro da podržite i za šta ćemo se mi kao SDP u ovom Saboru zalagati. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Maras, ja se pitam, znači ja sam imao priliku četiri mjeseca biti ministar gospodarstva koji je nadležan upravo za to bio, nisam stigao, stigao, nisam stigao radi toga što ste me porušili i mene i vladu u kojoj sam bio, skupa sa vašim kolegama s one strane, jednostavno ste zaustavili sve skupa. Onda vam nije bilo bitno da će se mijenjati naknada, kakva će biti koncesija jeli to dobro za hrvatsko, bilo je samo sruši, uništi i to je bila politika koja se vodila na onome kada je padala vlada. I naravno sada svi govorimo o tome da vlada mora biti stabilna jel je jasno da se takve stvari ne bi trebale događati ni ponavljati. isto bih napomenuo da je vaša vlada kroz četiri godine imala je tu priliku i tu ću vas ja podržati, idemo s time da to podignemo. Ali kažem, četiri godine ste imali priliku to napravite i meni sada prigovarate radi toga što četiri mjeseca nisam stigao. Znači 48 mjeseci vama je bilo za mudrovanje, a onda sada je ova četiri mjeseca što sam ja bio ministar ono ja sam kriv. Ja kažem onda priznajte i vi da ste i vi krivi pa onda možemo zajedno sve, ali onda morate prvo reći naša vlada i moj ministar koji je bio nadležan mi smo to napravili, krivi smo. Svi smo krivi, ajmo to napraviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Kolega Paneniću nabrojali ste kao i prethodne kolege sve koncesije, sva prirodna dobra gdje naravno Hrvatska očito nije dobro zaštitila, ali to je vidljivo. Kako je vidljivo naveli ste vrlo jedan specifičan problem pa primjera u vašem kraju u Slavoniji ili u mojoj Dalmatinskoj zagori to je slično, apsolutno kada se sve uništilo gospodarstvo, ti razvojni segmenti lokalnih samouprava onda su ostale npr. mineralne sirovine ili rudokopi. Onda je nastala borba pa čak na lokalno političkoj razini su se ljudi angažirali da bi došli do rudokopa ili mineralnih sirovina. I to je pitanje koje treba postaviti, znači za mineralne sirovine koncesija tj. koliko lokalne samouprave mogu dobiti više jer je očito sad jagma samo za tim prirodnim dobrima, kao šumama. Ali najspecifičnije što ste opisali, to je koncesija za prijevoz putnika. To je primjer u mom kraju. Kada je preuzet monopol na ovome području koncesionar onda je naravno digao i cijenu karata i naravno da rentabilne linije vrlo uredno os Sinja do Splita vozi zato što su ovi puni autobusi, ali ali zato za podsvilajska sela gdje naše bake žive, vrlo mali broj ljudi i to je jedan od razloga zašto ljudi iseljavaju, naravno tu nema prijevoza jer neće niko na te koncesije. Znači zakonom na teritoriju ako imaš kvalitetna linije ako ima prijevoznik onda bi morao i ove gdje ljudi ne mogu doći do bolnice, gdje djeca ne mogu doći do škole. Oni ne žele to, ali tu trebaju biti glasni gradonačelnici, načelnici svi oni koji sudjeluju u politici, ali naravno da su vrlo tihi. Cijelo vrijeme su vrlo tihi jel vrlo dobro posluži najvjerojatnije takve osobe u kampanji i ta mjesta su vrlo mala i nisu im bitna jel nema glasačkoga tijela i to je jedan od velikih razloga zašto iz tih prekrasnih planinskih krajeva iseljavaju ljudi kao i iz vaše Odgovor uvaženog zastupnika Panenića. **Panenić, Tomislav (MOST)** Kolega Bulj, mislim da svaki zastupnik u ovome Domu kada bi u svojoj neposrednoj blizini samo određene koncesije proučio da bi našli takvih primjera kao što smo naveli, ja sam u ovih par minuta koliko sam tu izlagao naveo neke koji su možda zvučnije ili bitnije našim stanovnicima, ali je problem u tome da od jednog dobrog Zakona o koncesijama koje ima smisla to je način kako da nešto što je vlasništvo RH damo našim poduzetnicima da time upravljaju da ne stječu vlasništvo nad tim, da na kraju od toga imamo prihode. I onda nam se događa kroz sve moguće malverzacije i opstrukcije ugovora koji su potpisani da nas upravo to tišti i onda smatramo koncesiju jednim lošim mehanizmom upravljanja imovinom i zapravo to pogađa vjerojatno i one koncesionare koje uredovno svoje usluge ili korištenje naknadu i plaćaju sve. Znači mi onda moramo biti jasni da li ćemo ne samo voditi financijsko upravljanje koncesijama, da li je sve uredno plaćeno nego ulaziti sadržajno i upravo zato smatram da ovaj katalog koncesionara kada bi bilo jasno naznačeno da svaki građanin može doći do informacije što je predmet koncesije, kako treba da se provede i ako neko zamijeti da postoje odstupanja da može reagirati prema nadležnom tijelu, ministarstvu onda bi se moglo upravljati tim koncesijama. Ovako će uvijek ostati jedna zona sumraka. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Panenić. Evo i ja i mi iz HSS-a se slažemo da se ovaj zakon čim prije donese, da imamo alat da se zna tko to može davati koncesiju i pod kojim uvjetima, do kada koncesija traje i kada se koncesija raskida. Ovo sam uvodno rekao iz razloga što ste vi postavili dilemu, da li raskinuti ugovor o koncesiji kod izmjena uvjeta na tržištu kada se nešto mijenja, a naveli ste negativne primjere toga i moje je mišljenje da nikako ne produžavati ugovor, ne mijenjati ugovore iz koncesije nego te ugovore raskinuti. A pogotovo kada je riječ o državnom poljoprivrednom zemljištu. Čuli smo da je Agencija za poljoprivredno zemljište prijavila 21 milijun kuna ne naplaćenih koncesija pa vas pitam tko to ima koncesiju a ne plaća na državno poljoprivredno zemljište? Čuli smo da je ta cijena od 300 do 500 kuna dok su naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva u natječajima za zakup izlicitirane su cijene između 800 i 1500 kuna pa kome je to pogodovanje? I inzistiram da se ti ugovori pothitno raskinu i da se raspišu natječaji i da se državno poljoprivredno zemljište da u zakup i koncesiju našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. A znate šta je rezultat ovakve politike? Da je u zadnje 4 godine 20 tisuća gospodarstava obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava manje na tržištu. Da li nam je to cilj? A također ste spomenuli i problem koncesije za vađenje šljunka i pijeska, ja vas evo pozivam da pothitno pokrenemo inicijativu da se odobri vađenje šljunka i pijeska našim domicilnim tvrtkama koje imaju zato kapacitete jer je apsurdno da gradimo i vi sami ste spomenuli autoceste sa šljunkom iz rijeke Save koje kopaju i vade tvrtke iz BIH, uvoze naše tvrtke a u istoj toj rijeci Savi pa čak i s naše strane plovnog puta. Bilo je i takvih primjera. Pa evo molim vas da u tom djelu i vi pomognete. Hvala lijepa. Imamo odgovor uvaženog zastupnika Panenića. **Panenić, Tomislav (MOST)** Poljoprivredno zemljište i koncesija sigurno isto tako kao i zakup uvijek je jedna velika tema i tema brojnih nezadovoljstava. Znam da čelnici lokalne samouprave koji kvalitetno upravljaju svojom općinom ili gradom sigurno su na tragu rješavanja toga i oni, ja se makar kod mene to po rješavao u dobrom djelu slučaja i zato mi i osobno i smeta da na kraju jedini sam bio koji brine o tim koncesijama i zakupima na području a da bi to trebalo sve biti prebačeno na Agenciju za poljoprivredno zemljište. Znači oni će sve to obaviti jedino onda kad ne bude ne plaćeno onda bi ja trebao biti taj koji će reagirati jer štitim interes ljudi koji su na mom području i upozoravam da možda netko je dobio u koncesiju ili zakup nešto što na kraju ne plaća. Koncesije su davane u ono vrijeme trgovačkim društvima i tad je to bilo prihvatljivo. Ja nisam čuo tada da se previše oko toga galamilo, sad odjedanput su koncesije kao predmet nestale, nema više koncesija za poljoprivredno zemljište ima samo dugogodišnje zakupe. Iskreno da vam kažem znači netko tko je dobio koncesiju sad još dobije dugogodišnji zakup pa to kad se zbroji onda je još ljepše. Prema tome, mi moramo raspraviti o tome kako štitimo i naša poljoprivredna gospodarstva, mislim i na obiteljska a isto tako i trgovačka društva upravo na lokalnoj razini. Ako tamo postoji suglasje da mi želimo sačuvati i radna mjesta nekoj tvrtki i želimo sačuvati obiteljska gospodarstva sigurno će onda lokalna samouprava najbolji model način kako to dodijeliti jer vidimo isto tako da i kod dodjele novih ovih ugovora o dugogodišnjem najmu

spomenuli ste pitanja koncesije u zdravstvu pa ću tu malo se dotaknuti te teme. Prvo uvodno ću odmah prama vašoj uputi koju ste dali kolegi Marasu ću se onda ispričati što te stvari nisu dovedene i donesene u mom mandatu. Naime, u mom isto relativno kratkom mandatu od 1,5 godinu kao ministar zdravlja doprinos za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju. A jedan od segmenata izmjena i dopuna se dotaknulo koncesije u zdravstvu u usporedbi i sa tada, odnosno danas još važećim Zakonom o koncesijama. Naime, tu se uvidjela jedna velika diskrepanca odnosno između pravnog okvira i ono što je potrebno u svakodnevnom životu, jedan od segmenata je konkretno za primarnu zdravstvenu zaštitu, liječnike, liječničke ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ali ne samo za liječnike već tu imamo koncesije i stomatologa, imamo biokemijske laboratorije, ljekarni, zdravstvena njega u kući i još puno djelatnosti koje se vrše na koncesijskoj osnovi. Međutim radi se o tome da Zakon o koncesijama u obliku kako je i ovdje predloženo ne omogućava prijenos između privatne prakse na ustanovu. Prema tome, to je jedna odredba zakona koje je potrebno ovdje kozmetički kozmetički de facto ispraviti kako bi se ta funkcija mogla puno onda ispraviti onda u svakodnevnoj praksi. A isto tako vladajuću većinu pozivam da se primi posla oko Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je anakron i da se konačno već jednom ispravi. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Tomislava Panenića. **Panenić, Tomislav (MOST)** Poštovani kolega Varga evo ja izrazito cijenim i vaše rasprave u ovome domu i ovo što ste rekli upravo i potvrđuje da treba poduzeti neke aktivnosti ako to ne budemo poduzeli možemo u vrlo kratkom vremenu očekivati da će na brojna mjesta koja se dodjeljuju koncesijama biti zapravo i ono što sam i upozoravao u tom izlaganju, neće više biti zainteresiranih koncesionara. Znači nije isto davati koncesiju u nekom velikom gradu, u nekoj maloj seoskoj sredini i tu moramo ugraditi i neki socijalni ja bih rekao kriterij. To je možda i oko ekonomski najpovoljnije ponude da i taj doktor kaže ako želite imati kvalitetnog liječnika ili ortodonta ili bilo koga u svojoj sredi ja tražim i neke povlastice, ono dajte mi da imam razlog tamo doći i radi toga te izmjene ja bi rekao zakona koji je o zdravstvu on bi trebao ući u tu dubinu i povezati i taj socijalni kriterij sa potrebama na teretnu. I hvala lijepo na vašoj potpori. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani potpredsjedniče, pa ono o čemu bismo morali voditi u zakonu svakako prvo bi trebalo biti da koncesiju prvenstveno koncesiju imaju poduzeća, firme i obrti znači koji plaćaju porez u RH. To bi trebala biti osnovna stvar. Ono što se tiče koncesija koje se daju ispod cijene, kako utvrditi danas koje su koncesije date ispod cijene, koje su date po nekim kanalima, pa tu možemo pričati o poljoprivrednom zemljištu za koje je koncesiju davala Agencija za poljoprivredno zemljište. Znači, nije davala jedinica lokalne samouprave dok su one gospodarile zemljištem i dijelile to se nije dešavalo. Ali ono na što bih se htio posebno osvrnuti što je i gospodin Panenić spomenuo to je šljunak na rijeci Savi. Ja dolazim iz Sisačko-moslavačke županije gdje upravo svjedočimo tome da sa bosanske strane se vadi šljunak sa naše, naši građevinari kupuju taj šljunak ugrađuju ga u Hrvatskoj. Na tome zarađuju poduzetnici iz Bosne i Hercegovine ili neke druge firme, a znamo da je šljunak obnovljivi resurs koji samim vađenjem se ponovno obnavlja, a s druge strane njegovim vađenje, eksploatacijom se i čisti korito rijeke Save da bi ona bila i plovna i da bi mogao funkcionirati taj riječni promet koji je za sada zamro na rijeci Savi. evo kolega iz kluba HSS-a je također spomenuo tu priču i mislim da mnogi naši poduzetnici o tome pričaju i koji žive uz Savu i koji su bili bazirani na taj šljunak iz Save koji smo vadili, a danas je to njima onemogućeno ili je to u nekakvoj skromnoj količini. Hvala. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Panenića. **Panenić, Tomislav (MOST)** Pa izgleda da naše države, dvije države imaju različit pristup prema Savi, a imamo jedno tijelo koje bi trebalo brinuti o zajedničkom interesu, o zaštiti Save. Izgleda da onda nešto treba, ne treba postojati ili to tijelo ili ne treba postojati suradnja. Mislim da negdje onda netko ne radi svoj posao ako je to kod njih dozvoljeno, kod nas nije. Izgleda da smo dva svijeta razdvojena, onda ne trebamo to tijelo uopće plaćati niti ljude da sudjeluju u tome ako nema rezultata njihovog rada. Prema tome, ja bih ipak tu upozorio nadležne da se o tome voditi računa, jer imamo jedan paradoks. Mislim da to treba staviti na prvu, da kažem temu, kao jednu od tema na prvoj sjednici toga tijela i reći ako to ne možemo riješiti nemojmo dalje razgovarati. A ovo oko poljoprivrednog zemljišta i zakupa i ovih dugovanja mi možemo želiti ta dugovanja da se naplate, da ti poljoprivredni proizvođači ispune svoje obveze. Ali ne možemo mi to provesti, to radi Državno odvjetništvo. ažurno njima dostavljamo podatke. Vjerojatno i drugi kolege su bili u situaciji da dostavljaju po tri, četiri, pet, šest puta čak nam netko nije na njihov opetovan upit da li je platio mi kažemo nije platio, da li je platio nije platio. I tako to unedogled. I onda treba proći 10 godina da bi se od nekoga moglo pokušati naplatiti i onda se utvrdi, to je bio poslovni subjekt, a on propao u međuvremenu. Znači, moramo bit efikasniji to je naplata. I vjerojatno bi ovdje i kolegama iz Ministarstva financija bilo ugodnije kad bi ta naplata bila poduzeta u kratkom vremenu, onda ne bi bilo rasprave jel' 10 milijardi ili je 100 i nešto milijuna, onda bi bila blizu nuli ili bi bilo otpisano jel' je netko propao pa ne može se naplatiti.

Najprije mi je drago s obzirom da dolazite iz jednog drugog kraja Lijepe naše, da osjećate i te probleme. Naime, o pomorskom dobru svi ćemo reći da nam je od posebnog značaja, da mora imati posebnu zaštitu, a ja bih rekla da je tamo posebni nered. Život ne može stati i naša turistička ponuda treba biti svaku godinu i bolja i kvalitetnija. I svi mi koji želimo nešto napraviti na tom području do samog dobijanja koncesije, odnosno raspisivanja natječaja za koncesiju trebamo jako puno vremena, a i novaca. Treba se utvrditi granica pomorskog dobra, ucrtati pomorsko dobro, a onda tek slijedi ovaj drugi dio postupka. Svi mi koji bi željeli kao čelnici lokalne samouprave ulagati u bolje i kvalitetnije plaže trebamo jako puno i vremena i sredstava. Znači od izrade Studije zaštite okoliša do izrade projektne dokumentacije da bi se nešto vidjelo u prostoru. U isto vrijeme neki drugi čelnici su nestrpljivi i svo to vrijeme i novac ne žele potrošiti u tom smjeru nego idu mimo zakona i isto tako napravu prekrasnu plažu, krasnu za oko. Dobijaju čak nagrade zato što su to napravili. Naravno mi dobijamo s druge strane koji želimo raditi u skladu sa zakonom kritike svojih građana zašto ne radimo isto kao ti neki drugi koji dobijaju nagrade kao i njihovi gradovi, a u biti sav taj novac, bogatstvo koje imamo na pomorskom dobru leži, stoji. Zakon o pomorskom dobru od 2003. godine doživljava samo neke kozmetičke promjene, svi ga očekujemo. Nadzor na pomorskom dobru prema zakonu bi trebali raditi i obavljati isključivo lučke kapetanije što znači kapetani koji kažu u prvom redu da su oni za sigurnost plovidbe na moru, a ne zato što je netko postavio bespravni objekt ili štekat itd. …/Upadica Reiner: Hvala./… Pa evo apel da Ministarstvo financija zbog toga što smo

ovo što ste rekli apsolutno evo i ja potpisujem i meni je drago i sami da pokazujete da čelnici lokalnih samouprava koji dugoročno razmišljaju oni i dođu do rezultata i naravno uvažavaju da kroz to možda traje dugo, ali su svi upoznati. Upoznati i vaši građani i sve zainteresirane strane i vi težite rezultatu i vama da imate održivi razvoj, da vam plaže lijepo izgledaju i da su funkcionalne. I na kraju turizam kojega možemo imati, koji nam je svima želja da se razvija postane i još veća stvarnost nego što je danas jer imamo sada priliku. Jutros čitam isto je bilo o uklanjanju negdje ilegalnih molova što se grade. Prema tome, to kad bi tako pristupili onda bi mogli svi graditi kako tko hoće i tu zakonodavac mora biti jasan iako je to je to angažiranje građevinske mehanizacije od strane ministarstva i uklanjanje i to je rješenje. Ali pokazati da se ne može preko noći, možda bi trebalo ubrzati neke procedure da vi možete doći do toga. Evo dok sam bio i zadužen kao koordinator u Vladi za gospodarstvo susretao sam se sa problemom granica pomorskog dobra i obilježavanja nerede i u tome dijelu koji postoji, da nekad kad postoji dobra namjera teško je doći do stvarnih granica, a onda izmjene prostornog plana, vašeg lokalnoga, županijskoga. A netko bi htio preskočiti i županiju i općinu i na brzinu se uglaviti. Neću spominjati, stvarno ono ovdje nije sada možda ni tema to, ali tri, četiri puta sam rekao za jedan projekt ono ajde ljudi više promijenite taj prostorni plan, ishodite to sve skupa pa ćemo dati suglasnost. Nemojte tražiti uvjetnu suglasnost pa onda kasnije da se svi skupa sramotimo ili da neko sa ove govornice nas To nam ne treba, ono ubrzajmo zakonite radnje, ali nemojmo nezakonito preskakati zakon. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Evo sada ćemo napraviti stanku do tri sata i onda ćemo nastaviti dalje sa radom. Hvala vam lijepa.

Hvala vam

Hvala vam